Prehajamo na določitev dnevnega reda 55. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 14. novembra 2023 s sklicem seje.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

prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji. Predlog priporočila je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem. V zvezi s tem predlogom priporočila je skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo najprej predstavniku predlagatelja, kolegu Mihi Lamutu. Izvolite.

Spoštovane, spoštovani, vsem en lep pozdrav! Dogajanje zadnjih mesecev je v ospredje ponovno postavilo korupcijo in potrebo po odločnem boju zoper njo. Vsi vidimo in občutimo, da številni podsistemi družbe ne delujejo tako kot bi morali. V Poslanski skupini Svoboda si že ves čas svojega mandata želimo zadeve spremeniti in izboljšati, smo pa doslej že zelo dobro spoznali kruto realnost, ki morda vsem le ni vidna. Eden ključnih razlogov, zakaj je v Sloveniji skoraj nemogoče kaj spremeniti, kaj premakniti, kaj izboljšati je korupcija, je brezkompromisno zasledovanje zgolj in samo lastnih interesov in interesov vpletenih akterjev, ki bi sicer morali delati v skupno dobro vseh in v javno korist, pa to počnejo ne glede na ceno in posledice. Posledice pa po večini žal občutijo ljudje, naše državljanke in državljani, ki skušajo živeti normalno življenje. Odkar sem poslanec v Državnem zboru sem dobil še toliko globlji vpogled v drobovje delovanja naše države in njenih podsistemov ter opazil, da nas najbolj napadajo in nam največ očitajo prav ljudje, ki imajo sami največ masla na glavi, za to da preusmerjajo pozorno svojih nečednih dejanj in rabot na druge. s spuščanjem dimnih bomb in ustvarjanjem hrupa zakrivajo da so prav oni največji problem pri tem pa po vzoru skrajnih političnih gibanj iz tujine igrajo na čustva, med ljudmi vzbujajo strah in negotovost denimo z demoniziranjem migracij celo pozivanjem k oboroževanju. Le upamo in želimo si lahko, da zaradi tega ne pride do kakšne tragedije. Da ne bi pisali o koruptivnih poslih, si v SDS, to smo videli in doživeli že večkrat, želijo podrediti medije, če to ni mogoče, pa jih uničiti. V prejšnjem mandatu jim je to skorajda že uspelo: prevzeli so RTV, Siol in načrtno uničevali Slovensko tiskovno agencijo. Ko smo se s kolegi pripravljali na to sejo, smo ugotovili, da je samo mešetarjenje na Telekomu na področju medijev družbo stalo več 10 milijonov evrov. Milijonski računi za njihovo delovanje na RTV pa verjetno še ne pridejo. Prav tako smo v zadnjih dneh priča razkritjem, da so bile koncesije za čiščenje vodotokov podeljene v zameno za to, da je bil del temu namenjenega denarja nakazan medijem v povezavi s stranko SDS. Tem istim medijem, ki so ob letošnjih poplavah sprva namigovali, češ da so za poplave krivi volivke in volivci sami, saj da so glasovali proti Zakonu o vodah, ki je širil možnost postavljanja objektov ob rekah, sedaj pa širijo neresnične zgodbe o tem, kako je sedanja vlada nesposobna, ker ne zmore v nekaj tednih rešiti vseh težav, ki jih je povzročila avgustovska ujma in katere škode se merijo v milijardah evrov. Vemo, da je resnica diametralno nasprotna in je prav ta vlada poskrbela, da se je pripravilo ustrezne pravne podlage, da so prizadeti lahko kar najhitreje, rekordno v naši zgodovini, prejeli sredstva in dobili pomoč. Do sedaj je bilo v ta namen izplačanih že več kot 400 milijonov evrov. Ustanovljena je bila vladna služba, ki aktivno pomaga ljudem, sanacija je v polnem teku. Koliko več strug bi bilo očiščenih, če bi koncesijska podjetja denar porabila za izvedbo del in ne za kanaliziranje javnega denarja v podjetja, povezana z SDS? Koliko manj hiš, proizvodnih hal in premoženja bi bilo uničenih? Koliko milijonov evrov bi prihranil državni proračun? Saj takrat, ko ni na oblasti SDS, ves čas izraža skrb za davkoplačevalski denar, takrat, ko pa so bili v vladi in v času epidemije covida, prav na račun davkoplačevalskega denarja urejali biznise z zaščitno in medicinsko opremo jih to ni skrbelo. Ni jih skrbelo, ko so v svojih vrstah imeli ministra, ki se mu davki zdijo glupi, so pa domnevno skrb za plačevanje davkov priročno izrabili za omogočanje brskanja po bančnih računih ljudi, ki jim niso po godu. Ja, obstajajo razkritja, resni sumi o instrumentalizaciji neodvisne državne institucije Urada za preprečevanje pranja denarja za obračunavanja s političnimi nasprotniki. Prav tako jih davkoplačevalski denar ne skrbi, ko njihov predsednik prijateljuje z Rokom Snežičem, davčnim svetovalcem, ki se ga je v javnosti že prijel vzdevek doktor davčnih utaj. To je človek, ki prebivalke in prebivalce Slovenije nagovarja k odpiranju podjetij v Bosni in Hercegovini z jasnim namenom davčne optimizacije. Človek je bil v preteklosti že pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, prestajal zaporno kazen in naj bi se na prestajanju te kazni tudi spoznal z Janezom Janšo. Rok Snežič je, kot vse kaže, tudi ključni človek v aferi Dars. Že leta 2017 je bil človek, ki je preko bosanske državljanke Dijane Đuđić stranki SDS pomagal do spornega posojila. Tako Janša kot Snežič v javnosti večkrat kažeta nespoštovanje do institucij pravne države, državnih organov, sodišč in državnega zbora od neprevzemanja pošte do odkritega roganja. Snežič je celo javno izjavil, da je šel v osebni stečaj z namenom, da se je izognil plačevanju davčnih obveznosti in trdi, da je FURS brezzobi tiger. Živimo torej v državi, kjer lahko posamezniki oškodujejo nekoga, pa tudi državo, nimamo pa mehanizmov, da bi lahko država tako deviantno ravnanje učinkovito sankcionirala. Še več, živimo v državi, kjer take osebe izkoriščajo sedanji sistem ureditve za to, da z vlaganjem tožb ovadb ustrahujejo in odvračajo novinarje ter poslance Državnega zbora, da bi pisali, oz. raziskovali sporno in sumljivo početje. – 12.10 (Nadaljevanje) v najslabših mafijskih filmih, res B, C, Ž kategorije v kakšnem skeču ameriških komedijantov. To je danes v Sloveniji žalostna realnost. Vse to je treba najodločneje obsoditi in sankcionirati. Ravno v tem je namen današnje seje. Vsi našteti primeri namreč kažejo, da je skrajni čas, da se v Sloveniji temeljito pogovorimo o problemu korupcije, ki uničuje medsebojno zaupanje, spodjeda temelje naše državnosti in mu onemogoča, da kot družba učinkovito rešujemo izzive, s katerimi smo soočeni. Iz orisane situacije je jasno razvidno, da so pogosto tisti, ki najbolj glasno govorijo o poštenju in najbolj besno drugim očitajo korupcijo, tudi tisti, ki imajo še največ dela, da počistijo pred svojim pragom. V strankah koalicije pred tem pogovorom ne bežimo, nasprotno, s to zahtevo ga spodbujamo in začenjamo. Predlagatelji izredne seje Državnega zbora menimo, da je v koruptivnih dejanjih treba opraviti temeljito analizo tako zakonodaje kot podzakonskih aktov, predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije, integriteto, transparentnost in kaznovalno pravo ter na podlagi te analize pripraviti predloge zakonodajnih sprememb, ki bodo izboljšali učinkovitost ukrepov, ki omejujejo tveganja za korupcijo, kazniva dejanja ter druga neetična in nedovoljena ravnanja in vplivanja brez ustreznega ukrepanja zakonodajne in izvršilne veje oblasti namreč na dolgi rok izgubljamo vsi. V luči demografskih, podnebnih, tehnoloških, zdravstvenih, varnostnih in drugih izzivov je boj proti korupciji še toliko pomembnejši. Kolegom iz SDS pa priporočam, da naj na prvo mesto postavijo Slovenijo, delovanje v skupno dobro vseh nas, ne pa boj za oblast in lastne interese z vsemi sredstvi, tudi nedovoljenimi kot je korupcija, 30 let istih praks, istih vzorcev, ponavljajočih se istih akterjev, ki so svoje početje razvili celo v poslovni model, kako poskrbeti zase in za svoje bližnje, na svoj račun prejemati denar, se tako ali drugače ukvarjati s koruptivnimi mahinacijami, 30 let koruptivnih zgodb, ki so ostale brez epiloga je namreč več kot dovolj. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo še predstavniku predlagatelja, dr. Mateju Tašnerju Vatovcu, izvolite. Najlepša hvala, podpredsednica. Lep pozdrav vsem! Pred nekaj manj kot dvema letoma smo v tej dvorani razpravljali o odgovoru takratnega predsednika Vlade na moje poslansko vprašanje o mafijskem vodenju države. Lahko rečemo, da je predprejšnja Vlada, vlada Janeza Janše, ki je bila na oblasti v tistem času verjetno simptom tega kako se stvari ne bi smele peljati v državi, simptom tega kako se v bistvu domačijsko domačijska politika zmeša z vrhovi politike, kar zagotovo ne samo, da spodjeda zaupanje državljank in državljanov v upravljanje javnih zadev, ki bi naj bilo prepuščeno nosilcem političnih funkcij, ampak seveda v to, ali ta država sploh ima smisel in je tukaj za njihove potrebe in njihove in Dejstvo pa je tudi, da je korupcija tako politična, gospodarska, kot sicer vtkana v samo bistvo naše samostojne države. Afere, politične in gospodarske so spremljale to državo od njenega nastanka dalje. In ni to nek pojav, ki obstaja samo nekaj let, ampak je nekaj s čimer državljanke in državljani živijo praktično od 90-ih let dalje. Lahko bi rekli, da je ta država s svojimi osamosvojitelji, nekaterimi ne vsemi, naplavila te afere na dan, spomnimo se vseh zadev okoli orožja in tako naprej in te stvari peljala dalje skozi celotno 30-letno zgodovino, od tajkunov, ki so, ki recimo gospoda Bavčarja in vsega kar je naredil v vsem tem času, do afere Patria, TEŠ 6 in nenazadnje s celo kopico stvari, ki smo jih videli v prejšnjem mandatu, ki je seveda močno eskaliralo. Videli smo kako se vse posle pelje po domače, kako je sprega političnega establishmenta in seveda tudi številnih različnih gospodarskih dejavnikov ves čas prisotna. 4. TRAK: (SC) – 12.15 režejo zaupanje ljudi, ne samo v politiko kot tako, ampak v tem, ali sploh imamo neko državo, ki je sposobna te stvari opravljati. Tako da, soočamo se s težavo. Zagotovo s težavo tega, da so institucije podhranjene ali pa celo na tak način zakonsko uokvirjene, da nimajo tudi dejanskih moči. Eden od takih eklatantnih primerov je Komisija za preprečevanje korupcije, ki večkrat pokaže na to, da obstajajo težave, večkrat pokaže na to, da so se zgodili prestopi v okvirih integritete in koruptivnosti, ampak na žalost nima nobenega vzvoda ali pa orodja za to, da takšne prestope sankcionira. To se dogaja prepogosto. In to je verjetno ena od točk, ki jih mora ta država, razprave ta država opraviti kaj bomo naredili s Komisijo za preprečevanje korupcije. Ali bomo nekoč dali dovoljšna pooblastila, da se kršitelje tudi ali pa se vprašamo vsi skupaj, kot družba, kot država, komu je v interesu, da recimo en tak organ nima dovoljšnih pooblastil? Dejstvo je, da je zagotovo štartna točka za to, da se začnemo o tem pogovarjati v Državnem zboru in da najdemo vsi skupaj primere in vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti in odgovornost seveda je tudi na Vladi, da pride z rešitvami z rešitvami oz. s predlogi rešitev za to stanje. Jaz verjamem, da se bomo vsi strinjali, da je korupcija nesprejemljiva, sploh takrat, ko se pojavlja v najvišjih instancah političnega delovanja. Prav tako mora biti nesprejemljiva v gospodarstvu, predvsem pa mora biti nesprejemljiva takrat, ko lahko govorimo o nekakšni legalizirani korupciji. Ko recimo pogledamo na zdravstvo in kako se je sistematično skozi leta naredilo tak sistem, ki je sicer na papirju seveda zakonit, ampak pelje k temu, da nekdo, ki si lahko privošči recimo pregled, lahko do njega pride s plačilom, tisti, ki pa čeprav vsi zavarovani tega ne zmorejo pač tega tudi ne morejo in ne dobijo. Podobno je, ko govorimo o sodstvu, kjer so pač dolge čakalne vrste, tudi v sodstvu in kjer je tudi prednost, če imaš denar za odvetnika, kot če ga nimaš itn. Cela vrsta družbenih problemov obstaja, ki seveda niso neposredno povezani s korupcijo, je pa vezana na premoženjsko neenakost v od primera do primera. Tako da, to so stvari, ki spodkopavajo zagotovo zaupanje ljudi v javno upravljanje z državo in na ta vprašanja bo potrebno postaviti odgovore. Definitivno pa se vprašati ali je dopustno, da se v teh krogih, političnih krogih v spregi z gospodarstvom lahko tolerira korupcija.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 Hvala lepa podpredsednica. Spoštovani! Odbor za pravosodje je na 14. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem. V poslovniškem roku so bili v predlogu priporočila vloženi amandmaji Poslanske skupine SDS. Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi predloga priporočila poudaril, da je Slovenija v zadnjih 30-letih, da se je znašla v lovkah hobotnic, ki so prepredene s korupcijo, korupcija vpliva na kadrovanje, na delovanje javnega sistema in družbe kot celote ter pomeni rak rano celotnega sistema. Zaradi korupcije imamo vsi manj, ni zaupanja med ljudmi, v sistem, institucije ter politiko in politike. Korupcija zmanjšuje gospodarsko rast in izčrpava proračun. Glede na to, da so v javnost prišle informacije na Darsu ter da se tudi niso razčistile določene afere sedanja vlada želi, da se zakonodajo na tem področju prične spoštovati. Državljani si zaslužijo živeti v pravni državi, zato se je treba v javnosti o tem pogovarjati ter jasno in glasno obsoditi tiste, ki te metode uporabljajo za doseganje lastnih interesov in koristi. (NB) – 12.20 (Nadaljevanje) je poudarila, da predlog priporočila ustreza naravi in namenu priporočila kot akta Državnega zbora, a je predlagano besedilo v posameznih delih vsebinsko širše od tega, kar izhaja že iz naslova predloga priporočila. Predstavnica Ministrstva za pravosodje je poudarila, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je bila sprejeta leta 2020 in je upoštevala priporočila mednarodnih organizacij ter prinesla pomembne spremembe. Odkrivanje in dokazovanje korupcijskih kaznivih dejanj je v praksi zelo zahtevno, saj deležniki teh dejanj največkrat nimajo interesa po njihovem razkritju. Pomembno vlogo imata policija, Nacionalni preiskovalni urad in Državno tožilstvo, ki usmerja predkazenski postopek. O odgovornosti posameznikov za korupcijska kazniva dejanja lahko odloča le sodišče v kazenskem postopku, pri čemer Zakon o kazenskem postopku vsebuje tudi stroga pravila glede izločitve dokazov. V letu 2023 je bil sprejet zakon o zaščiti prijaviteljev, ki dopolnjuje veljavni protikorupcijski okvir z obveznostmi preko 2 tisoč 300 zavezancev v javnem in zasebnem sektorju, za katero je Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravilo vrsto usposabljanj, rok za vzpostavitev notranjih pravil pa se izteče konec letošnjega leta. Vlada je februarja letos sprejela program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti v javnem sektorju 2023-2026, v pripravi pa je tudi prenova resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete ter resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. Predstavnica Ministrstva za notranje zadeve je poudarila, da je ministrstvo in policija kot njegov organ v sestavi temu področju namenjata posebno pozornost. Predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je poudaril, da ministrstvo za delovanje na tem področju nima neposredne zakonske podlage, prizadevajo pa si, da so predlogi zakoni, ki jih pripravlja ministrstvo, deležni široke razprave in posredovani Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku. Predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije je povedal, da je bil konec oktobra 2023, predlog Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji že posredovan na Ministrstvo za pravosodje. K njegovi pripravi je bilo povabljenih 179 deležnikov in 125 se jih je vabilu odzvalo. V razpravi je bilo s strani koalicijskih poslancev izpostavljeno, da je korupcija pri nas resen problem. Zadnja leta smo bili priča različnim zlorabam položaja za pridobitev koristi zase ali za koga drugega. Večina afer se ni končala s sodnim epilogom, kar posledično pomeni, da ljudje vse manj zaupajo v sistem in institucije. Opozicijski poslanci so izpostavili, da ko se govori o korupciji, se je treba osredotočiti tudi na odločitve sedanje Vlade, med katerimi so nekatere slabe, kot na primer nerealno ocenjena škoda po poplavah, zamrznitev plač v javnem sektorju, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Odbor v nadaljevanju ni sprejel amandmajev Poslanske skupine SDS. Odbor je v skladu s 171. členom in ob smiselni uporabi 128. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh točkah predloga priporočila skupaj in jih soglasno sprejel. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predstavniki Vlade in ostali vabljeni, lepo pozdravljeni! Naj najprej uvodoma opravičim ministrico za pravosodje. Vsekakor bi bila danes z vami tukaj, ampak je na zasedanju odbora Organizacije združenih narodov v zvezi s Konvencijo proti mučenju, katere podpisnica je Slovenija in je prisotnost ministrice za pravosodje tam obvezna. Problem korupcije je tako v Sloveniji kot drugje v svetu pereč problem, poudariti pa moram, da se s korupcijo soočamo na dveh ravneh, najprej je pomembno njeno preprečevanje, v primeru storitve korupcijskih kaznivih dejanj pa pregon obdolžencev oziroma storilcev. moramo med korupcijskimi kaznivimi dejanji, kakor so zapisana v Kazenskem zakoniku, in dejanji, ki sicer nimajo znakov kaznivega dejanja, pa gre za korupcijo v širšem pomenu besede in so v nasprotju z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Kar želim povedati, je, da vsa ravnanja, ki so lahko koruptivna, niso nujno pregonljiva po kazenski zakonodaji. Poleg tega je seveda obsodba koruptivnih ravnanj in zgled nosilcev javnih funkcij pri tem še posebej pomembna, zato pozdravljamo današnjo razpravo v Državnem zboru. Naj najprej pojasnim, da je Ministrstvo za pravosodje pristojno za pravni okvir. Ustrezen pravni okvir je prvi korak brez naporov ustreznih institucij, kot so Komisija za preprečevanje korupcije, policija, Državno tožilstvo in sodišča, pa je zakon seveda le mrtva črka na papirju. Kot je bilo že prej omenjeno Ministrstvo za pravosodje je v letu 2020 pripravilo novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, tam smo upoštevali vsa priporočila tako posebnega telesa Greca, Sveta Evrope kot OECD. Dosežki komisije za preprečevanje korupcije izhajajo iz njenega letnega poročila, ki ga obravnava tudi Državni zbor. vsakoletni oceni stanja komisija prikaže zaznana korupcijska tveganja in korupcijo v širšem smislu, s katero se sreča na podlagi prejetih prijav. Kar bi še želela poudariti je, da je odkrivanje in dokazovanje korupcijskih kaznivih dejanj v praksi izjemno zahtevno, kot je bilo že rečeno. Pri teh dejanjih načeloma obe udeleženi strani nimata interesa po razkritju. Poleg tega seveda je potrebno upoštevati procesno kazensko zakonodajo, ki vsebuje zelo stroga pravila o izločitvi dokazov, ta pravila so povezana s konceptom kazenskega postopka, kot ga poznamo v Sloveniji in zgrajenimi varovalkami, ki naj zagotavljajo pošteno sojenje. Naj samo izpostavim zadnjo odločbo Ustavnega sodišča, ki je julija letos razveljavilo nekaj določb zakona o kazenskem postopku, ki urejajo pogoje za dostop do podatkov o uporabniku in o prometnih komunikacijskih podatkih ter do podatkov o imetnikih bančnih in podobnih računov. Ministrstvo za pravosodje intenzivno pripravlja Predlog sprememb Zakona o kazenskem postopku, ki bo upošteval tudi zaostrene varovalke na podlagi odločbe Ustavnega sodišča. Prav tako smo v letošnjem letu predlagali in Državni zbor je sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev kot je bilo omenjeno. Poseben poudarek je dan tudi iskanju začasnemu zavarovanju in končnemu odvzemu premoženjske koristi iz kaznivih dejanj. To je pomemben ukrep pri boju zoper korupcijska in druga kazniva dejanja, ki generirajo nedovoljeno premoženjsko korist in je ena od pomembnih nalog kriminalistične policije in državnega tožilstva. Zakon o kazenskem postopku in Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora sta že sedaj podlaga za aktivnosti delovanja policije in državnega tožilstva. Ministrstvo za pravosodje načrtuje nadgradnjo na področju tega področja, tako da je bila ustanovljena posebna skupina, v kateri sodelujejo tudi predstavniki ministrstva za notranje zadeve in policije. Resolucija o preprečevanju korupcije bo v kratkem predstavljena v Državnem zboru, tako da glede na drugo predlagano priporočilo poudarjam, da bomo nadaljevali s pripravo že predvidenih sprememb zakonodaje na tem področju. Zaključno pa zgolj idealni pravni okvir ne zadostuje, pomembno je zavedanje vseh državljanov Slovenije, da je korupcija tako v javnem sektorju kot v gospodarstvu škodljiva za družbo. Pri krepitvi osveščenosti pa lahko Komisiji za preprečevanje korupcije pomagamo predvsem nosilci javnih funkcij s tem, da ravnamo s pričakovano integriteto in opozarjamo na korupcijska tveganja. HOT: Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Levica, za njo kolega Milan Jakopovič. Izvolite. Predsedujoča, hvala lepa. Lep pozdrav. Boj proti korupciji je podoben boju proti raku. Bolezen in simptome večinoma prepoznamo družba pa še ni razvila učinkovitega zdravila, (Nadaljevanje) kakršnekoli pasivnosti in neukrepanja, ker korupcija ubija našo demokracijo in zaupanje ljudi v demokratične institucije. Že leta in desetletja se gremo neko navidezno vojno proti korupciji, v resnici pa mnogi razkriti primeri kažejo na to, da se zgolj oddaljujemo od problemov, ki so se nam nakopičili v desetletjih in na katerih z vidika preprečevanja nismo naredili prav veliko. Vzrok pa lahko pripišemo enim in istim likom in zaprtim skupinam, ki se jim v našem slovenskem prostoru cedita med in mleko že več let, kot je stara ta država. Lahko bi celo rekli, da se zdi, da je v Sloveniji koruptivno vse, česar se dotaknemo, kar počnemo. Čudnih, nenavadnih, osupljivih, nepričakovanih, nedorečenih, skrivnostnih, nepojasnjenih je tako veliko reči in dogodkov, da vse skupaj smrdi do neba in višje. Vsega je kriva korupcija, ampak najlažje je pokazati s prstom na tiste druge ali pa z generalizirati ta pojav zgolj na politiko, pa to seveda ni res, niti približno. Ko govorimo o korupciji, jo številni v Sloveniji razumejo še zelo dobesedno, kot plačevanje podkupnin, podkupnine nekomu za to, da nam omogoči materialno in ali ne materialno korist. na prvi pogled zgleda točno tako, sploh ko se ozremo na zadnje dogodke v povezavi z razvpitim znajdi se davčnim svetovalcem in Darsom. V zadnjem obdobju se je razkrilo, da je prejšnja vlada z največjo vladno stranko in pomagači na desni prenesla korupcijo v prav vse pore sistema. Tu ne govorimo o korupciji malih zlikovcev ali morda diletantov. Tu danes govorimo o sistemski in politični korupciji, kjer se ne vrti nujno vse zgolj okoli denarja, gre tudi za vplive na sisteme nadzora in pregona koruptivnih dejanj, ki že kažejo znake kaznivih dejanj, pregonljivih po uradni dolžnosti. Spomnimo se nekaterih dejanj prejšnje vlade in koalicije. Takratni minister za okolje in prostor se je dogovarjal s tajkunom in mu obljubljal servilni nadzorni svet in možnost prevzema druge družbe v državni lasti, če se bosta seveda dogovorila. Medtem je njegova stranka v medijih razglašala boj proti ta istim tajkunom. Predsednik stranke se je dobival z dobavitelji v zdravstvu in njihovimi lobisti na eksotičnih, pred slovensko javnostjo skritih lokacijah, medtem ko je njegova poslanka v Državnem zboru na ves glas razglašala boj proti korupciji v zdravstvu. Vlada je žrtvovala pravosodno ministrico, ki je zagovarjala zakonit postopek izbire evropskih tožilcev, zato, ker sta bila izbrana tožilca, ki nista bila všeč predsedniku Vlade. Nov, servilen minister je nato na vse kriplje poskušal proces izbire diskreditirati. Sledil je še poizkus spremembe zakonodaje, po kateri bi seveda Vlada imela glavno besedo pri imenovanju tožilcev in po kateri bi urejala stvari malo za nazaj. Na neimenovanje številnih državnih tožilcev v Sloveniji in s tem slabenje pregona kaznivih dejanj pa je javnost ob vseh aferah prejšnje vlade že skoraj pozabila. Osebnemu odvetniku predsednika največje vladne stranke je bilo prepuščeno premoženje v državni lasti, v gospodarskih družbah so kadrovali generalni sekretarji strank in davčni utajevalci. Gremo naprej, sredi največje zdravstvene krize na družbenih omrežjih zasledimo vesele fante, ki se z eksotičnih destinacij hvalijo, kako dobre posle so sklenili s to vlado. Vlada SDS in njeni lakaji so v epidemiji nakupovali papirnate maske in neustrezne teste, s katerimi bi lahko testirali le zaslužke prijateljskih podjetnikov. Testi bi pokazali pozitivno rast dobičkov. Imune na korupcijske skušnjave seveda niso bile niti Vlade, ki jih ni vodila SDS in kompanjoni. Spomnimo se T6, Ultra, Maketa, drugi tir, tudi te vlade Boruta Pahorja in Mira Cerarja se niso znale upreti skušnjavi in tega ne gre zanikati ali potisniti pod preprogo. Tudi ti korupcijski podvigi so vplivali na razgradnjo zaupanja ljudi v institucije. Kar je v tej točki najbolj pomembno, pa je dejstvo, da so naštete zadeve zgolj vrh ledene gore. V resnici gre za nadzor nad družbenimi podsistemi in za napajanje iz javnih sredstev, In zmotno je prepričanje, da je glavna pri tem zgolj vsakokratna politika. Po nekem čudnem naključju lahko opazimo vedno znova isti vzorec vedno iste peščice ljudi, lahko jim rečemo posebne vrste elita, ki nas iz amorfne gmote prepričujejo, da nimamo pojma,

Vse te Pandorine skrinjice korupcije je treba odpreti in se z njimi soočiti, ne po sistemu naši - vaši, ampak tako, da bo jasno, da koruptivne metode, da koruptivne metode delovanja niso sprejemljive, pika, ne glede na to, kdo jih uporablja, ker niso dovoljena vsa sredstva, ne smejo biti nikomur. Je pa cilj desnice v ljudeh zasejati misel, da smo v politiki vsi enaki, vsi pokvarjeni. Motijo se, nismo vsi enaki! Ljudje v Sloveniji znajo ločiti zrno od plevela, vsaj velika večina njih, in današnja razprava bo samo podčrtala to, kar je mnogim že dolgo jasno. S priporočili Vladi predlagamo, da se tega problema loti sistematično, saj to področje potrebuje nujno posodobitev, da bodo koruptivna dejanja promptno ugotovljena, kršitelji ustrezno sankcionirani, in da primeri ne bodo zastarali. To je abeceda protikoruptivnega delovanja, ki pa je v Sloveniji žal še nismo v celoti osvojili, zato še enkrat poudarjam, ne, niso dovoljena vsa sredstva nikomur na katerikoli strani že je. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega mag. Darko Krajnc. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Korupcija je nelojalna konkurenca poštenemu delu. Zaradi korupcije imamo vsi manj, imamo nižje plače, slabše in dražje javne storitve, več je jeze, strahu in nezadovoljstva. Korupcija uničuje medsebojno zaupanje, družbeno kohezivnost, optimizem, ambicioznost, vse to pa nam preprečuje, da bi izvedli potrebne spremembe in ujeli najbolj razvite države. Razlogi za korupcijo se kažejo v razpadu vrednot, nesposobnosti vodstvenih delavcev, nemoralnosti vodilnih oseb iz javnega življenja in neenakosti pred zakonom. Ljudje postajajo nezaupljivi v institucije, te so manj stabilne, ljudje ne zaupajo v sistem, kar posledično povzroča nestabilnost demokratičnega političnega sistema. Razkroj vrednot in korupcije tudi vpliva na nižanje raven spoštovanja pravne države. V koruptivna ravnanja so vključeni tako predstavniki javnega in zasebnega sektorja kot politike in celo cerkve. V preteklih dneh pa so mediji razkrili več koruptivnih praks, ki so dobesedno osupnile javnost. Afera Dars s posnetki štetja denarja od podkupnine politično povezanega dvojnega doktorja davčnih utaj in pojav posrednikov, ki z odpiranjem vrat zagotavljajo posle ter sučejo milijone. Kaj je torej namen današnje seje državnega zbora? Da se poslanci prelevimo v sodnike in mečemo tajkune večje, da iz omar vlečemo okostnjake, da izpostavljamo, da določeni politiki počnejo lumparije? Ne. Današnja seja je bila sklicana, ker imamo državljanke in državljani po dobrih 30. letih dovolj ponavljanja istih praks, istih vzorcev, istih zgodb in istih akterjev. Bizarnost slovenske družbe je, da ko izpostavljamo te korupcijske afere, vsi vemo, o kom govorimo. Dejansko niti ne rabimo govoriti o imenih, ker vsi vemo kdo je ta tovrstna korupcijska ravnanja razvil v svoj poslovni model in ga še posebej intenzivno izvajal, ko je bil na oblasti. In ta združba vedno znova preusmerja pozornost svojih nečednih dejanj na druge. S spuščanjem dimnih bomb in hrupa skušajo zakuriti in zakriti ta dejanja, ki so njihov največji problem. Igrajo na čustva in med ljudmi vzbujajo strah, denimo z demoniziranjem migrantov in celo pozivanjem k oboroževanju. Tako kot mnogi, upam da zaradi tega ne bo prišlo do kakšne tragedije. V tem brezkompromisnem zasledovanju lastnih interesov ne poznajo meja, želijo si podrediti medije, da bi preko njih blatili politične nasprotnike ter hvalili sebe, brez kančka samokritike, če to ne uspe, pa skušajo medije uničiti. V preteklem mandatu je to skoraj uspelo, STA in RTV sta bila na kolenih. Ne pozabimo, brskali so tudi po transakcijskih računih političnih nasprotnikov predvsem, in bili kritični do novinarjev in seveda tiste novinarje tudi preverjali. Prehitro pozabljamo. Uničujoče poplave, s sanacijo katerih se intenzivno ukvarjamo in za katere smo porabili že krepko preko 400 milijonov evrov, so naplavile grozljivo razkritje. Da so bile koncesije za čiščenje vodotokov podeljene v zameno za nakazan denar, ki je šel namesto vzdrževanje vodotokov vzdrževanje vodotokov za medijem povezanim z SDS. Koliko več strug bi lahko bilo očiščenih, če bi koncesijska podjetja ta denar porabila za izvedbo del in ne za kanaliziranje? Tega denarja v podjetja, povezana z družbo, ki je namenoma ne bom še enkrat imenoval. Koliko manj hiš in premoženja bi bilo uničenih, koliko milijonov evrov bi prihranili v državni proračun in bi jih lahko imeli za reševanje drugih težav? Tudi to je cena, strošek korupcije. Skrbi me tudi, da lahko operativci te združbe s kriminalno preteklostjo danes brez posledic ustrahujejo novinarje in poslance, da se odkrito rugajo sodiščem in celo javno razlagajo, kako so namerno oškodovali državo. Živimo torej v državi, kjer lahko posamezniki oškodujejo nekoga, tudi državo, a očitno nimamo ustreznih mehanizmov, da bi država tako deviantno ravnanje učinkovito sankcionirala. Metode, ki smo jih včasih gledali v ameriških filmih z mafijsko tematiko, v Sloveniji te filme živimo in velikokrat kdo reče, da je Slovenija raj za mafijo - takšno prakso moramo prekiniti. zahtevo za sklic izredne seje. V Poslanski skupini Svoboda želimo, da se razprava o aktualnem deviantnem dogajanju in korupciji preseli na organiziran, transparenten javni forum Državnega zbora. Menimo, da je o koruptivnih dejanjih treba opraviti temeljito analizo zakonodaje, podzakonskih predpisov, ki urejajo področje korupcije, integriteto, transparentnost in kaznovalno pravo ter na podlagi te analize pripraviti predloge zakonodajnih sprememb, ki bodo izboljšali učinkovitost ukrepov, ki omejujejo tveganja za korupcijo, kazniva dejanja ter druga neetična in nedovoljena ravnanja in vplivanja. Korupcija namreč ni zgolj nek imaginaren pojem, ima resnične posledice za življenja in premoženje ljudi, za podjetja ter tudi za njihovo varnost in za okolje, gre za to, da si želimo boljšo prihodnost, kjer bodo nagrajeni tisti, ki dobro in trdo delajo, ne pa tisti, ki se na škodo vseh poslužujejo koruptivnih prijemov, t. i. iznajdljivosti in drugih bližnjic. Korupcija je nedopustna in nesprejemljiva. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlagane sklepe seveda podprli. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolegica Jelka Godec. Izvolite. Spoštovani državljani, dobrodošli v današnji epizodi resničnostnega šova koalicije Gibanje Svoboda, Socialnih demokratov in Levice, v katerem bomo priča ponovni nadgradnji teatra absurda. Ker se sezona, polna spletk na vladnem dvoru, z ljubezenskimi vložki, bumerangi in prizori, ki naj bi gledalce in statiste pripravili celo do tega, da naj bi halucinirali, očitno zaključuje. So se koalicijske skupine oz. koalicijske poslanske skupine oprijele še ene absurdne bilke, da bi še naprej ostale na prizorišču in imele vsaj nekaj gledanosti. Tako so spisale scenarij v obliki priporočila, s katerim želijo odigrati glavno vlogo, oz. vlogo super junaka v boju proti korupciji. Gibanje Svoboda očitno upa na to, da si bo s to akcijo vendarle priborila oskarja za najboljšo vlogo. Stranski SD in Levica pa se bosta seveda sprijaznili z oskarjem za najboljšo stransko vlogo in to vse za to, da dobi le nekaj drobtinic. A tukaj naletimo v bistvu že na prvi problem, ki se bo v nadaljevanju pokazal za usodnega. Koalicija ima danes 53 glasov v Državnem zboru. 53 glasov. Mnogi vam bodo seveda znali povedati, da bi s takšno večino vsak, ki je kolikor toliko sposoben, lahko premikal gore in po tekočem traku spreminjal nujno potrebne reforme in zakone, ampak ne. Ta svobodna koalicija tega ne naredi. Namesto sej na katerih bi obravnavali sistemske vladne zakone smo priča šovu, ko koalicija v Državni zbor pokliče svoje ministre da bodo poslušali kaj morajo še narediti, da bi vse javne institucije do konca očistili »janšistov« in to na podlagi medijskih zapisov nepreverjenih informacij in neosnovanih obtožb. Že v naslednjem trenutku se scenarij seveda poruši. Vlada v svojem mnenju našteje, kaj vse da že počne in se na vse pretege trudi, da na koncu ne zapiše, da so predlagani sklepi v bistvu nepotrebni, in potem stori še naslednji korak: na sejo Državnega zbora sicer pošlje enega ministra, očitno po včerajšnjem Odboru za pravosodje je bilo pač potrebno malo okrepiti zadevo, drugače pa so z nami državni sekretarji, vodje sektorjev, višje sekretarke in tako naprej tukaj pa ni recimo ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, niti ministra za finance Klemna Boštjančiča, niti ministra za gospodarstvo turizem in šport, Matjaža Hana, ki ste jih v bistvu sami želeli na seji, ker se jim očitno ne ljubi gledati tega šova. Toliko o problemu, ki že kar na začetku zapečati usodo današnje oziroma že dalj časa trajajoče epizode. Kakorkoli, danes je na sporedu tema kako preprečiti korupcijo v Sloveniji in pred nami je borno gradivo s številnimi, prav opisnimi napakami, predvsem pa z veliko lažmi in natolcevanji. Povsem jasno je, da želi koalicija odvrniti pozornost od bistvenih problemov in glavnih akterjev na področju mafijskih poslov v Sloveniji. Slednja v Sloveniji segajo daleč v zgodovino in danes se brez sramu kažejo v vsem svojem sijaju. To vladajoče strukture seveda ne moti, ker je del teh mafijskih poslov tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Vladajoče strukture tudi ne moti, da z višanjem davkov slavi slovensko gospodarstvo, da je vedno več starejših pod pragom revščine, da se plače nižajo, ob tem pa se pokrade več 100 milijonov davkoplačevalskega denarja preko javnih razpisov za izbrane oziroma kvazi nevladne organizacije in da še vedno ni epiloga za več milijonsko bančno luknjo in oprani iranski denar ter preplačane žilne opornice. Kot v prejšnjih levih vladah, se tudi v tej davkoplačevalski denar ne porablja za domove za starejše, stanovanja za mlade, cestno infrastrukturo, medtem ko ljudje v Savinjski dolini še vedno čakajo na 100 novih hiš, na mostove, popravilo cest, sanacije plazov, se razpisujejo javni razpisi za financiranje točno določenih nevladnih organizacij, resničnostne šove in projekte za mešanje megle, od katerih večinoma državljani nimamo popolnoma nič. Hkrati pa se obeta tudi povišanje plač sodnikom preko Zakona o izvrševanju proračuna, kar še kako smrdi po korupciji in mafijskih poslih. Danes tako koalicija sama sebi piše priporočila, namesto da bi, kot rečeno, pisala zakone, ki bi dejansko preprečili mafijske posle v javnem in zasebnem sektorju. Potem, ko ste ustanovili preiskovalno komisijo in ko v demokratični državi članici Evropske unije koalicija preiskuje opozicijo, take scenarije seveda lahko gledamo v vam ljubi Rusiji. Totalitarcem na čelu smo priča novemu absurdu, ko ste pod krinko boja proti korupciji, ko ste se pod A današnje epizode iz resničnostnega šova se v Poslanski skupini SDS v bistvu veselimo in bo v njej še kako aktivno sodelovali. Zakaj, se sprašujete, ker v Državnem zboru že leta preko zahtev za izredne seje preiskovalnih komisij in priporočil vladam, da se trudimo v boju proti korupciji. Naša prva zahteva za sklic izredne seje glede problematike korupcije, klientelizma in pranja denarja v povezavi med Vlado, javnimi podjetji oziroma gospodarskimi družbami večinski državni lasti ter politiki vladajočih strank ter problematike učinkovitosti državnih organov pri preprečevanju velikih goljufij sega v leto 2004. Kasneje so in smo poslanci Demokratske stranke vodili 7 preiskovalnih komisij, med njimi glede Jankovićevih poslov na Mestni občini Ljubljana, Ultra, potem bančna luknja, zdravstva in tako naprej, da ne naštevam vseh, v tem mandatu opozarjamo na korupcijo pri gradnji kanala C0. Če boste pobrskali po zgodovini Državnega zbora boste našli tudi nemalo priporočil, denimo naslednje, iz leta 2017 - Državni zbor priporoča Vladi, da v roku šestih mesecev pripravi temeljito analizo stanja pravne ureditve na področju koruptivnih ravnanj in kaznivih dejanj korupcije ter z ugotovitvami seznani Državni zbor. Državni zbor priporoča, da v zakonodajni postopek predlaga takšne zakonske rešitve in področje na področju preventive v zvezi s koruptivnimi ravnanji, ki bodo organizacijsko in vsebinsko podobne večini evropskih držav.

Gre za zelo podobna, skoraj enaka priporočila, kot jo danes predlagate v Svobodni koaliciji. Malo za šalo, v bistvu malo zares če bi bili vi na oblasti leta 2017, potem bi se opozicijska Poslanska skupina SDS lahko takrat nadejala podpore našim sklepom. da ne samo, da smo v Poslanski skupini SDS opozarjali in opozarjamo na probleme korupcije takrat, ko smo v opoziciji, zadeve aktivno rešujemo in jih postavljamo v red tudi v času, ko smo na Vladi. Tudi za to se je pojavil fenomen kolesariata. Ko je elita mafijskega ozadja in podzemlja grozilo zaprtje dotoka denarja iz javnih sredstev, so na ljubljanskih ulicah organizirale proteste še pred samim nastopom zadnje Janševe vlade, in ko so se te pipice zaprle, so protesti potekali naprej in na teh protestih so sodelovali tudi poslanci sedanje koalicije. V vaši koalicijski pogodbi ste med drugim zapisali, zagotovili bomo učinkovite preiskave projektov in investicij, ki so prepletene s sumom korupcije. Odlično, super, se z vsem lahko strinjamo in se strinjamo, in se seveda veselimo pojasnil, zakaj je bil vaš prvi korak pri zajezitvi korupcije ukinitev referenčnih cen v zdravstvu in kdaj se boste lotili učinkovite preiskave bančnega računa predsednika Vlade Roberta Goloba v Romuniji, varovanja predsednika vlade Roberta Goloba s strani obsojenega kriminalca Miloša Njegoslava Milovića, uporabe Falcona za zasebne lete, nakazil genij generalni sekretarki Gibanja Svoboda Vesni Vuković, pisma podpore, ki ga je ministrica Sanja Ajanović Hovnik podpisala za svojo prijateljico, da bi uspela na javnem razpisu ministrstva za upravo, afere Fotopub, korupcije pri investicijah v zdravstvu v času Aleša Šabedra in Danijela Bešiča Loredana, razpisa za resničnostni šov ministra za obrambo. In zakaj ministri sedem ministrov, Matej Arčon, Tanja Fojan, Boštjan Poklukar, Emilija Stojmenova Duh, Dominika Švarc Pipan ter Bešič Loredan niso poročali subjekti, za katere v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije velja omejitev poslovanja, torej niso poročali KPK. Seveda bi lahko še naštevali, vendar bo oz. bi lahko še naštevala posamezne afere ali pa primere pa bo, o tem bodo več povedali kolegi, vsekakor pa je gradiva kar veliko, nekaj za nazaj pa nekaj za naprej, tako da bomo v Slovenski demokratski stranki primorani sklicati še eno, nadaljevanje te seje, da lahko v bistvu odpremo vse primere. Za zaključek. Razlogi za širjenje korupcije se kažejo v razpadu vrednot, nesposobnosti vodstvenih delavcev, nemoralnosti vodilnih oseb iz javnega življenja in neenakosti pred zakonom. Ljudje postajajo nezaupljivi, institucije manj stabilne, ljudje ne zaupajo v sistem, kar posledično vpliva na učinkovitost države in vodi v razpad etičnih vrednot. Točno tako je. Točno tako je. Poslanski skupini SDS se absolutno strinjamo z vašim zapisom, saj ste odlično opisali trenutno stanje v naši državi, zato bomo vaša priporočila z veseljem podprli, nadaljevali to sejo, ko bo

Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni predstavniki Vlade, kolegice in kolegi, slovenska javnost! Korupcija je težava, ki se žal pojavlja v vseh državah, ne glede na njeno stopnjo razvoja. Pojavlja se tako v manj razvitih državah kot tudi v bolj razvitih državah zahoda, ki imajo že vzpostavljene regulatorne in zakonodajne sisteme za njen pregon. Kljub temu, da imamo tudi v naši državi vse inštrumente za pregon korupcije, pa se zdi, da se korupcija še vedno preganja premalo učinkovito in prepočasi. Imamo organe pregona, ki imajo v skladu z Zakonom o kazenskem postopku in z drugimi zakoni ustrezna orodja, da jim omogočajo ter jim celo nalagajo pregon teh kaznivih dejanj. Za pregon korupcije so torej v prvi vrsti zadolženi organi pregona, torej policija, tožilstvo in na koncu sodstvo. Sodstvo, ki odloča kdo je 12. To so edini učinkoviti in zanesljivi načini, s katerimi se preganja in ugotavlja ta kazniva dejanja, vendar pa je delo naših organov včasih res neučinkovito. Nedopustno je, da ostanejo sumi korupcijskih ravnanj neraziskani. Nedopustno je, da zadeve zastarajo. Nedopustno je, da zadeve padejo, zaradi postopkovnih napak. Pomembno vlogo pri odkrivanju korupcije imajo mediji, ki objavijo domnevno koruptivno dejanje. Potem sledijo zgražanja javnosti, obtožbe brez dokazov, politično obračunavanje. Organi pregona pa včasi h ne naredijo nič. Včasih tako nič, da zadeve enostavno zastarajo, nedopustno. Korupcija namreč nima politične barve in za to ne sme imeti nobene barve tudi pregon. Organi pregona imajo namreč po zakonu pravico in dolžnost preganjati korupcijo. Če tega ne storijo so tudi sami odgovorni, da korupcija cveti. Predlagatelji priporočil predlagajo svoji Vladi, da pripravi resolucijo, zakonske predloge ter analize. V Novi Sloveniji pa menimo, da ta predlog ni tako pomemben na tem področju in da ne predstavlja najbolj pomembnega in učinkovitega ukrepa. Torej analize, zakonski predlogi in resolucije ne bodo konkretno preganjali korupcije. Preganjajo jo lahko le organi pregona in sojenja, ki so za to pristojni, zadolženi in plačani. In na tem področju bomo uspešni šele, ko bodo ti organi svoje delo opravili bolje, hitreje in učinkoviteje. V NSi torej ne bomo podprli teh priporočil, saj ta priporočila oz. predlog nikakor ne rešuje ključnih vzrokov za prisotnost kaznivih dejanj korupcije v Sloveniji. V Novi Sloveniji tudi čakamo, da bodo predlagatelji predlogov pometli tudi pred svojim pragom. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Jonas Žnidaršič. Izvolite. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Vsi v tej dvorani se zavedamo, da je korupcija velik problem. Vsi se tudi zavedamo kakšne so posledice korupcije in kako korupcija vpliva na kakovost našega življenja. Vemo tudi, da je korupcija kompleksen družbeni problem, ki je bil prisoten, je prisoten in bo prisoten, zato mora biti boj proti korupciji naš stalen izziv, ki od politike in družbe zahteva nenehno prizadevanje, da se vzpostavi okolje, ki spodbuja integriteto in korupcijo odvrača ter zavrača. Zgrešili bomo bistvo današnje izredne seje, ki je, poudarjam, kako se čim bolj učinkovito boriti proti korupciji. Če bomo skozi razpravo kazali eden na drugega. Priznajmo si enkrat za vselej, posamični koruptivni primeri so se že in se bodo tudi v bodoče dogajali tudi v političnih strankah, enako v medicini, farmaciji, gospodarstvu, policiji, sodstvu, javni upravi, športu, itd. Vendar, če je prišlo do posamičnega koruptivnega primera, na primer v zdravstvu, za to še ni mogoče sklepati, da je celotno zdravstvo skorumpirano, enako velja tudi za politiko. Je pa naša skupna odgovornost, da naredimo vse kar je v naši pristojnosti, da ustvarimo sistem, kjer korupcija nima prostora. Zato Socialni demokrati današnjo izredno sejo v zvezi z bojem proti korupciji pozdravljamo in podpiramo. Vidimo jo kot odlično priložnost, odkrito odgovorimo, zakaj Danska na indeksu zaznave korupcije Transparency International zaseda prvo mesto, Slovenija pa šele 41. mesto med 180. državami. Zakaj Danska velja za državo, ki je praktično brez korupcije? Je to zgolj pravni okvir za učinkovit boj proti korupciji, močno razvite institucije in močna civilna družba, kultura odgovornosti in ozaveščenosti o škodljivih posledicah korupcije. Namreč vse to imamo tudi v Sloveniji, a očitno imamo glede na prisotnost korupcije v naši državi še ogromno prostora za izboljšave, tako na področju preventive kot tudi na področju odkrivanja in pregona korupcije. Cilj, ki bi si ga morali zadati kot država je, da se po indeksu zaznave korupcije približamo državam kot so Danska, Finska, Norveška, da tudi mi ustvarimo okolje, ki temelji na etičnih vrednotah, transparentnosti, pravičnosti, odgovornosti in kjer ni nobene potrebe po korupciji. Namenoma poudarjam tudi etične vrednote, transparentnost in odgovornost. Namreč dobri zakoni so pomemben del boja proti korupciji vendar niso zadostni sami po sebi. Nič nam ne pomaga, če v Državnem zboru sprejmemo odlične predpise, če se ti potem izvajajo slabo. Zato poleg pravnega okvira, ki mora biti predmet stalnih izboljšav, za učinkovit boj proti korupciji nujno potrebujemo še močne in neodvisne organe, ki dosledno opravljajo svoje naloge in do katerih mora politika imeti spoštljiv odnos, to je še posebej pomembno takrat, ko ti organi preiskujejo politika. Potrebujemo tudi civilno družbo, ki spodbuja aktivno sodelovanje državljanov, medijev in nevladnih organizacij pri odkrivanju in preprečevanju koruptivnih praks ter seveda izobraževanje, ki krepi etične vrednote, razvija kritično mišljenje in spodbuja demokratične procese. Kot vedno, je pa na koncu vse odvisno od vsake ozaveščene posameznice oziroma posameznika, ki ima dovolj močan značaj, da ohrani integriteto in skušnjavo korupcije, odločno zavrne. Socialni demokrati bomo priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji seveda podprli. In če parafraziram svoj običajni zaključni klic,

želimo iti na tem področju naprej, pa to hitro naprej in učinkovito naprej. Bom pa vsekakor začela tam, kjer se še vsi dobro spomnimo, kako so se ta dejanja dogajala in kako se je ukrepalo. Spomnimo se zagotovo vsi dobro tiste Tarče iz leta 2022 in predstavljenih primerov Kangler. Vsebina Tarče je imela zelo pomenljiv naslov, »Je bil Kangler žrtev političnega preganjanja, kot sam trdi, ali pa gre za poraz sistema, ki politiku kljub toliko sumom korupcije in celo prisluhom ni uspelo dokazati krivde.«. Takrat je bilo v prvem delu predstavljenih kar 26 primerov, v katerih naj bi Kangler takrat državni sekretar na MNZ v različnih časovnih obdobjih storil dejanja s sumom korupcije, ki so bila prikazana zelo kritično in z veliko stopnjo zgražanja za gledalce, ki smo to spremljali, a žal nobeden od vseh 26 primerov ni dobil sodnega 14. Vsi primeri so se pač pravnomočno končali v njegovo korist. Po oddaji se je novinarko, zanimivo, novinarko se je pribijalo na križ, glavnega nastopajočega v tej oddaji pač ne. Po takratnem poročanju medijev zaradi tehtnih, po večini neprijetnih vprašanj, ki jih je novinarska ekipa predstavljala, je bila deležna tako voditeljica kot ostali pripravljavci oddaje zelo ostro napadena, tako s strani Kanglerja kot s strani takratne vlade. Kakšen je bil torej epilog o korupciji, odgovornosti, obsodbi? Nič. Vse je v skladu z zakonodajo, dokazov ni oziroma so izločeni v postopkih dokazovanja, ker so nezakonito pridobljeni ali pa primeri preprosto zastarajo. Kdaj tudi zato, ker poštne vročitve pošiljk policija in sodišč niso uspešne. Niso uspešne, ker se jim akterji izogibajo na različne, to smo tudi že večkrat slišali, kreativne načine. Ob nastopu svoje poslanske funkcije sem si želela tudi to, da se takšne zadeve na takšen način več ne dogajajo, da je potrebno dobiti sodni epilog, da se je z zadevami potrebno ukvarjati, učinkovito ukvarjati. V Gibanju svoboda imamo do korupcije ničelno toleranco. In boj proti korupciji je zagotovo ena od naših prioritet oziroma ena od naših nalog, ki jo bomo delali in se z njo ukvarjali ves čas mandata. Tudi zato danes sklic te izredne seje in zagotovo ta seja ni naša absurdna bilka, da bi si dvigali rating, niti slučajno. Mi želimo povedati prebivalkam in prebivalcem, da mislimo resno, ko pravimo, da je dovolj tega izčrpavanja države, ki smo mu priča vse od osamosvojitve Slovenije, od orožarske afere, pa TEŠ-6, pa ogromno koruptivnih dejanj, ki smo jim bili priča na področju zdravstva, do covid dobičkarske vojne. In zakaj pravimo, da se krade povsod? Saj ni čudno, iz dneva v dan nove in nove afere že 30 let. Zato smo se v poslanski skupini Svoboda s koalicijskimi strankami odločili za sklic te izredne seje Državnega zbora. Vzorci delovanja prejšnje Vlade, številni sumi koruptivnih dejanj v tistem obdobju so lahko dobra podlaga za pripravo učinkovite zakonodaje. Nekaj se je že pripravilo, nekaj je v teku, nekaj bo še sledilo in nikakor ne bomo in ne prisegamo na tezo, da smo vsi politiki enaki. Nismo. Nismo, ker se s korupcijo ukvarjamo tako rekoč od prvega dne nastopa mandata. Ne želimo in nismo koruptivni. Želimo pa biti transparentni. Zahtevamo ničelno stopnjo korupcije najprej in vedno pri sebi in svojih ljudeh, potem lahko z zgledom delujemo naprej. in tudi zaradi tega smo trn v peti marsikomu in tega se zavedamo. Marsikaj bi bilo lažje, če se ne bi šli tako učinkovitega spopada proti korupciji. Res pa je, da vsaka svinjarija še ni nezakonito dejanje. Prebivalke in prebivalci v Sloveniji, to sem prepričana in verjamem, da smo, to pa celo vsi prepričani, imajo pravico živeti v državi, v pravni državi, kjer je korupcija preganjana, ker imamo do korupcije vsaj pri nas zagotovo ničelno toleranco. In vsak izmed nas, ko zazna sum na korupcijo jo je dolžan prijaviti in o tem govoriti. Žal pa se večkrat pri nas zgodi, da za manjše prekrške,

Obsoditi je torej treba ta nečedna dejanja in ne novinarje, ki razkrivajo koruptivna dejanja. Pa pri tem nikakor ne rabimo oskarja, rabimo pa državo v kateri bo korupcija ostro obsojena, ne pa da se obsojajo novinarji, ki to razkrivajo. zdaj pokazala ta plakat. Ta plakat smo videli v nedeljski oddaji na komercialni televiziji. Na plakatu dvojni dr. Rok Snežič z napisom, Lobi z licenco Komisije za preprečevanje korupcije in navedena podjetja, DARS, Luka Koper, SDH, SiDG. In kako je pojasnil gospod Snežič ta plakat? Mediji so se spraševali, kaj to pomeni, ali ima res Snežič vpliv v teh vseh podjetjih, tako kot je prikazano na plakatu ali je seveda to zanikal? Še več, povedal je, da nikjer ni zapisano DARS, d., d., d., in da je pač ta DARS, ki je zapisan tukaj na plakatu, mednarodno podjetje iz Londona, ki se ukvarja s popravilom avionov, in da je pač mislil na to podjetje, ne pa na Dars. Prav tako naj na plakatu ne bi bilo jasno navedeno katera vrata odpira, in da pač odpira vrata v javnih prostorih, ne, to pa verjetno res ni nič narobe s tem. In še to, nikjer, da ni napisal, da lobira na Darsu, d. Torej, s plakatov ob cesti, poglejte, to je ta plakat, ne izhaja, da odpira vrata na Darsu In lahko se samo vprašamo, kdo ima tukaj koga za norca. V V prispevku pa je bil objavljen tudi izsek intervjuja s podjetnikom, ki je izjavil, da je moral plačati večje vsote denarja lobistu in davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, v zameno za plačilo, pa naj bi mu bila odprta vrata v Dars. Zdaj verjetno nihče izmed nas ne verjame, da govorimo o londonskem podjetju DARS, ampak o enem slovenskem podjetju DARS, pač v tem prispevku je bilo to res jasno prikazano, od tega kako se denar trpa v žepe, ja, kot v mafijskih filmih. Afera Dars pa je v nadaljevanju dobila nove razsežnosti, saj so razkrili indice o domnevnem kartelnem dogovarjanju posameznih ponudnikov storitev odstranjevanje poškodovanih in pokvarjenih vozil na cestnem omrežju. In če zdaj grem kar malo naprej, konkretno na naše poslansko delo. Zakonodajni postopek, tipičen primer s katerim smo se v tem mandatu srečali, je bil, in bil je v igri Dars, ko je amandma za eno izmed verzij zakona pripravljala po navedbah komercialne televizije Darsova odvetniška pisarna Zidar Klemenčič, kjer je bilo potrebno spremeniti zakonodajo za velike maherje pri odvozu

naša Vlada pa je potem zakon seveda sprejela, ker je bil v drugih delih pa okej, ampak smo takoj zakon tudi ustrezno spremenili in omogočili pošteno bitko na trgu vsem podjetjem, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo. In mogoče za konec še to povem. Zaradi takšnih poslov, ki smo jih videli, takšnih kot se jih gre, DARS, je zadeva jasna. Potrebno je vedno znova dražiti vinjete, to pa je jemanje denarja iz žepov prebivalk in prebivalcev, in zaradi tega imamo kot družba in kot posamezniki vsi manj, na vseh področjih kjer mora država zagotavljati sredstva za njeno delovanje.

v koaliciji sklicali tako tipično opozicijsko sejo s temo korupcije. S tem ste dokazali, da sami točno veste kje so vaše šibke točke in vsi vemo, da je bila stalinistična samokritika stara tradicija in očitno ste pač zvesti tej tradiciji. To je dobro, tudi dobro za Slovenijo. Žal mi je samo, glede na to, da je to pomembna tema, da ni danes z nami tudi predsednika Vlade. Vemo sicer, da gospod predsednik Vlade odhaja na operacijo, bog mu daj zdravja, ampak zdaj bo vodenje Vlade prevzel gospod Luka Mesec. Bog reši našo domovino Slovenijo! In poglejte, ko govorimo o korupciji jo je treba razumeti tako kot jo razume Evropa, kot širši pojem, ko ne gre samo za neposredno prelivanje denarja, ampak tudi za izogibanje konflikta interesov. In to je bistveno. In tukaj je res treba opozoriti, kako te stvari potekajo. Že sam nastanek te vlade, poglejte, Vesna Vuković dobi 103 tisoč evrov iz Gen-I, nikoli pojasnjenih in danes je generalna sekretarka največje vladne stranke. Miloš Milović dobi 440 tisoč evrov po poročanju N1 iz HSE in pa iz Elektra Ljubljane, ki ga vodi gospod Ribič v tistem obdobju in ima še 7 pogodb sklenjenih z Gen-I v obdobju, ko je bil na čelu genija gospod Golob. In potem, ko prevzame vlado, on kar komandira po različnih ministrstvih in kliče na policijo, ko ga je treba zaposliti in podobno. Vsekakor se upam, strinjate, da gre tukaj res za očitne primere zelo koruptivnih ravnanj. Pri tem pa tudi celotna Vlada, če jo pogledate s strani kaj je pravzaprav ta Vlada? To je institucionaliziran elektro lobi. In zato ne gre čuditi sprejemati, ko sprejemate zakonov, ki so zeleni, ker naj bi bila to zelena politika, zeleni samo toliko kolikor je zelena barva denarja. In v bistvu pomenijo samo prelivanje denarja v določen lobi. In tisti, ki ste iz tega lobija, bi se morali ob takih odločitvah izločiti, če bi spoštovali evropsko normo izogibanja konflikta interesov, se pravi boja proti korupciji, pa se to seveda ni zgodilo in zaradi tega se sprejemajo taki zakoni. Zato se nevladnikom, ki so nekoč kričali tamle zunaj smrt, smrt, daje nove in nove razpise. Tudi to je prelivanje denarja, ki ima seveda indice korupcije, pa še česa hujšega, tudi netenja nestrpnosti, mimogrede. In zaradi tega je ta seja, kot rečeno, zelo zelo dobrodošla in tudi zelo pomembna. Vse skupaj pa seveda odraža, če želite, tudi do današnjega dne, da se temu v resnici v vladajoči koaliciji res ne boste uspeli izogniti. Kajti, v zadnjih 24 h ste na pristojnem delovnem telesu potrdili osebo, za katero je celo sodišče reklo, da je ravnalo v očitnem nasprotju z Zakonom proti korupciji oziroma da je ravnalo koruptivno. In ob tem ste bili opozorjeni na to, pa ste tako ravnali, pred samo nekaj urami. In če pogledate zadnjih 24 ur, ker je za mene še najhujše od vsega, ste potrdili s svojimi glasovi ponovno za pač sodelavca komisije, preiskovalke o policiji gospoda Lobnikarja. Gospod Lobnikar je sam povedal na zaslišanju na komisiji, ker je bil vabljen kot priča, ker ga že samo po sebi po zakonu izključuje, da bi lahko z njo sodeloval, da ga je v tej predmetni zadevi že zaslišala tudi policija, kar pomeni, da ga celo policija obravnava kot relevantno pričo v zadevi, ki sodi neposredno v preiskovalni obseg te komisije, kar je, pomeni po zakonu popolnoma nezdružljivo. Gre 17. TRAK: (NB) – 13.20 (Nadaljevanje) za očiten konflikt interesov in je zaradi tega z njegove strani, da je dal soglasje na to ponovno imenovanje, to očitno koruptivno ravnanje in s strani tistih, ki ste to izglasovali je ravno tako očitno koruptivno ravnanje. To je nedopustno. Po mojem mnenju ima pri tistih, ki ste tako glasovali, to še elemente zlorabe funkcije, kar je mimogrede kaznivo dejanje. In to seveda pove kaj je edino kar ta vladajoča koalicija res lahko naredi učinkovitega v boju proti korupciji. Odstopite takoj in pojdimo na volitve, da ljudje lahko izberejo eno vlado, ki ne bo s svojo koalicijo ravnala tako očitno kot ravnate vi, v nasprotju z zakoni, koruptivno, in v škodo Sloveniji.

Hvala lepa, ja. Nujno je, da se takoj odzovem na dogajanje zadnjih 24. h in pa zadnjih petih minut. Pa saj to je smešno, no. Če imamo v sistemu delovanja preiskovalne komisije, katero tudi sam kot predsednik vodim, zapisano jasno varovalko, datumsko, terminsko in vsebinsko opredeljeno, potem je to 1. točka, ki popolnoma izključuje dr. Lobnikarja, ki ste ga omenili iz tistih gradiv, iz tistega obdobja. Je velik strokovnjak na področju varovanja, varnosti in organizacijskih sistemov, kot sekretar v deveti vladi, kar ste mi včeraj pri vprašanju mimogrede očitali, zakaj ga to sprašujem. Ja, državni sekretar v deveti Vladi Republike Slovenije je bil in pa državni sekretar v obdobju ministrovanja gospe Bobnar, in v tistem delu pri preiskovalni komisiji kot zunanji strokovni sodelavec ne sodeluje, do sedaj ni sodeloval, njegovo razmerje, poslovno z Državnim zborom je bilo do njegovega pričanja celo zamrznjeno. Po pričanju, ki je bilo opravljeno korektno, smo sprejeli sklep, kar ste pravilno ugotovili, sicer vas na glasovanju ni bilo, je bil vaš nadomestni član. S 3 glasovi za in dvema proti smo normalno po Poslovniku potrdili odmrznitev ne delovnega razmerja, ampak poslovnega razmerja gospoda Lobnikarja z Državnim zborom, da bo za našo preiskovalno komisijo lahko opravljal delo zunanjega strokovnega sodelavca. Pa to je zdaj mogoče samo ena od točk. Jaz sem danes tukaj vseeno v imenu predlagatelja, bom na hitro, da ne bom potem vedno sproti, kako enostavno in prozorno je vedno vleči na površje GEN-I, pa našo generalno sekretarko, pa Milovića, ja, gospod Grims, zadnja dva dni sva bila res skupaj in ta tema naju je povezala, naju je očitno zaznamovala. Iz stališča SDS je bilo zaznati varovanje, gospoda Milović ni varnostnik predsednika Vlade, ne opravlja nobenega varovanja, ampak to je najbolj aifah pa najbolj prozorno, povleči tisto kar pač prvo pride. Da je nesmiselno, je skoraj zastonj govoriti. Kako pa dolgoletne izkušnje SDS pri odvračanju pozornosti svojih rabot in kazanju s prstom na druge vplivajo na to, se pa lepo vidi.

Hvala za besedo, podpredsednica. Kolegice in kolegi! Ja, res je neverjetno, kdo je danes sklicatelj te seje, tisti, ki ima dejansko vse vzvode v rokah, da bi lahko odpravil s korupcijo, ampak tega ne želi storiti, ker bi mu hitro zmanjkalo lastnih kadrov, da bi to sploh lahko počeli. O korupciji je sejo sklicala stranka, ki je Boruta Jamnika imenovala na čelo SID banke.

O korupciji govori stranka, ki je Vesno Vuković imenovala za svojo generalno sekretarko, stranka, ki je Tomaža Modica postavila za strokovnega sodelavca preiskovalne komisije v parlamentu in nenazadnje o korupciji govori stranka, ki je Klemna Boštjančiča predlagala za ministra za finance. V posmeh vsem govori o korupciji stranka, ki je za predsednika Vlade predlagala dr. Roberta Goloba. Če kdaj, lahko govorimo o korupciji, kolegice in kolegi. V povezavi s temi imeni, ki ste jim vi priskrbeli vrhunske pozicije v tej državi, absolutno lahko govorimo. Prej je kolegica omenila plakat, ki so bili ob avtocesti: "Rok Snežič, komu se odpira vrata?" Zanimivo, ti plakati so se pojavili v času vaše vlade potem, ko nas že nikjer več ni bilo. Odpira vrata v SiDG, SDH, Luko Koper in pa DARS. Ja pa, to so vaše firme, direktor Luke Koper je vaš član, uprave DARS-a je vaš, na SiDG ste vašega postavili, to so vaše firme. In zanimivo, kdaj se je nehalo govoriti o tistem famoznem posnetku? Takrat, ko je Rok Snežič dejal, da je bilo teh 5 tisoč evrov namenjenih preko Ribiča Stranki Svoboda takrat se je zadeva zaključila. Ampak ker že govorimo o posnetkih, ne bom tudi jaz sledil v praksi, ne kot je gospa Šetinc takrat predvajala pa včeraj Hoivik, imam tudi sam en posnetek, ki se sicer malo slabše sliši, zato bom kasneje tudi prebral, saj ni dolg, ampak vendarle

sem jaz rekel Robert prosim stori to zame. Sprejmi 15 %. Jaz bom tebe, Roberta Goloba, uvedel pri sebi v firmi.«

seveda ni problematičen, ker so Roberta Goloba povezali s korupcijo. Zdaj pa ena zadeva, vi nam očitate nekoga, ki postavi kakšen plakat, ki pravi, da celo vam daje podkupnino. Kaj pa je korupcija, kolegice in kolegi, če ne to, da nekdo pripelje za svojega neformalnega svetovalca za varnost Miloša Milovića. Nekoga, ki je danes v zaporu. Danes je Miloš Milović v zaporu, ker je izginilo 309 tisoč evrov za fiktiven posel. Pustimo sicer, da je takrat Miloš Milović rekel, da je šel denar gotovina od tega posla direktno v roke Aleksandru Čeferinu. Ampak, ko sem Roberta Goloba vprašal, ali poznate Miloša Milovića, je dejal: "Okej, se opravičujem, ampak gospod poslanec ima pač dvojno domišljijo. Ne, gospod Milović ni v ničemer, na nobeni funkciji ni imenovan, še manj zaposlen, za moje varovanje ne skrbi." In glej ga zlomka, pride potem pismo vašega direktorja policije Lendava v javnost, kjer piše, ko so se srečali tukaj v Državnem zboru, ko je bil Robert Golob mandatar: "Potem smo šli iz pisarne, v predsobi pa je še vedno stal moški, ki se je predstavil kot Miloš Milović. Navedenimi je v kratkem razgovoru dejal, da je zadolžen za varovanje predsednika in mi s klicem na moj telefon posredoval svojo telefonsko številko, ki sem jo nesel med stike. In kasneje Boštjan Lindav piše, kako je tudi večkrat kasneje govoril z Milošem Milovićem. Kako je Miloš Milović želel, da se določene zaposli v policiji, kako je sam reorganiziral varovanje predsednika Vlade. Nenazadnje govorite o korupciji. S korupcijo se mora spopadati policija. In zdaj pa poglejmo kaj vi počnete s to policijo? Nastavljate kadre, da se ja ne bodo spopadali s korupcijo. Kaj je dejala Tatjana Bobnar?

nekdo naj bi moral za to, da bi jaz ostala ministrica, izgubiti službo. In v bistvu izhajal je iz tega stališča, da zato, ker je on predsednik Vlade, lahko seveda to od mene zahteva. Predsednik Vlade, ki

njegovih rabot na policiji ne preiskuje. In dokler boste s policijo počeli to, kar počnete, dokler bodo Miloš Milović in podobni kadrovali v policiji, dokler se bo nastavljalo kadre za katere Robert Golob zahteva, da se jih nastavi,

Spet Miloš Milovič, ali je bil zaposlen ali ima kakšno pogodbo? to je bilo že odgovorjeno. In tista izjava o bujni domišljiji očitno res drži, dokazano, danes podkrepljena še z nesramnostjo, jasno, tradicionalno do stranke Svoboda, obtoženi česa vse zdajle v zadnjih sekundah kraje, da nimamo, pozor, nimamo pravice govoriti, nekdo je problematiziral nedolgo tega na enem od odborov, kdo ima pravico jemati besedo. Mi smo poslanci Državnega zbora Republike Slovenije in tudi če smo sklicatelji seje, pa eno osnovno pravico, govoriti o korupciji menda imamo. Kaj ima minister za notranje zadeve s kadrovanjem v policiji? Ja, to, da na njegov predlog Vlada, ne minister in ne predsednik Vlade, ampak Vlada potrdi generalnega direktorja policije, ki pa je edini, ki lahko kadruje v Policiji, to je bilo jasno povedano v torek, to je bilo jasno povedano včeraj, sam pa bom rahlo svoj ego napolnil s tem, da sem to ponovil še danes pred kamerami. Na izjavo za medije pa ni z moje strani prišlo, ampak sem samo dobro poslušal namestnika generalnega direktorja policije, gospoda Igorja Ciperleta in pa tukaj prisotnega, spoštovanega ministra za notranje zadeve, Boštjana Poklukarja, ki lahko to Zanimivo je jemati, spet se vračam na moje področje, preiskovalne komisije, ki bo prišla tudi do Komisije za preprečevanje korupcije in ostalih državnih organov, med drugim zlorabljenega UPPD. To preslišimo, slišimo samo tisto, kar želimo. Policija, vplivanje na njo, upoštevanje izjave ene priče oziroma dveh prič, ko pa smo imeli v zadnjih dveh dneh še 5 prič, pa dajmo na tehtnico, ne količinsko, ampak težo teh besed mislim, da vsaj tukaj prisotni notranji minister z lahkoto potrdi. Toliko o kadrovanju v policiji, vse ostalo pa še sledi skozi razprave.

v tej razpravi naj še enkrat povem, da slovensko policijo vodi generalni direktor policije, mag. Senad Jušić, da slovenska policija izvaja vse temeljne zakonske naloge in pristojnosti in da slovenska policija opravlja svoje poslanstvo, torej zagotavljanje varnosti in reda v Republiki Sloveniji. Hvala lepa. In še to bi rad dejal, da nihče drug, ki je bil tukaj omenjen, da naj bi vodil slovensko policijo, je ne vodi. Še enkrat poudarjam, slovensko policijo vodi generalni direktor policije, mag. Senad Jušić. Hvala lepa.

Cenjeni kolegi poslanci, kolegice poslanke, spoštovani minister, gospa državna sekretarka! Izjemno nehvaležno je govoriti 20. TRAK (VI) 13.35 (nadaljevanje) za dvema prejšnjima razpravljavcema, torej gospodom Mahničem, gospodom Grimsom. Jaz upam, da se ni preveč tistih državljanov in državljank, ki preko spleta spremljajo to sejo Državnega zbora odločilo ugasniti televizor. Mislim, da je skrajno zavržno to sejo Državnega zbora imenovati resničnostni šov. Če kaj, smo bili ravnokar priča enemu »stand upu«. Stvar je veliko resnejša, kot se mogoče zdi na prvi pogled, in absolutno se mi ne zdi prav. Kolegica Godec je naštela nekaj pravnomočnih prekrškovnih odločb Komisije za preprečevanje korupcije. Če bi si gospa vzela še kakšne tri sekunde več časa in poskrolala po odločbah navzdol, bi našla tudi eno odločbo zoper enega od županov SDS, bivšega vašega poslanskega kolega - mi dovolite, gospa? ki je bil za razliko od navedenih tudi oglobljen. Mogoče bi bilo prav, da se izognemo licemerju in dejansko naslovimo zadeve, ki so Sam sem modus operandi, torej način delovanja, verjetno pa glede na vključene vsote tudi modus vivendi oziroma način življenja določene politične opcije, spoznal tudi v lokalnem okolju. Zapeljal vas bom svoje okolje, kjer se je župan v prejšnji vladi odločil, da bo zgradil večnamensko dvorano. Imel bi naj neke vrste podporo tedanjega premierja. Šlo je za približno 20 milijonski projekt. Sam sem bil v tistem času občinski svetnik. In občinski svetniki smo imeli predstavitev neke projektne naloge s strani podjetja za nekaj 10 tisoč prometa, ki bi naj bilo uspešno na na javnem razpisu za pripravo projektne dokumentacije za to dvorano. Vrednost pogodbe je bila 939 tisoč in je presegala skoraj 20-krat letno poslovanje tega podjetja. Zdaj, kar je nenavadno je, da je lastnik tega podjetja je le nekaj mesecev kasneje postal državni sekretar v Vladi Janeza Janše na ministrstvu za okolje in prostor pod vodstvom Andreja Vizjaka. Temu podjetju kljub temu, da sam kot občinski svetnik nisem še videl niti ene strani te projektne dokumentacije, je že bilo izplačanih 600 tisoč evrov. Meni je žal, da kolegov iz SDS ni tukaj, bi se lahko o tem pogovorili, ampak bi pa še nekaj povedal. Zdaj v naših klopeh ni veliko, oziroma skoraj noben poslanec, ki bi 10, 15 let tukaj vedril in oblačil v tem Državnem zboru. Na tej strani vas je kar nekaj. Zakaj pa niste tega problema, ki ga je tudi mednarodna nevladna organizacija Transparency Organization zaznala in postavila v bistvu Slovenijo na 41. mesto med 180, s 56 točkami od stotih, naslovili? Saj to ni naše delo. To ni zasluga dela dr. Roberta Goloba, da smo na 41. mestu. Mislim, da se morate zazreti tudi malce vase. Ogromno je bilo govora o spornih praksah, ki smo jih spoznali iz medijev, o katerih smo si ustvarili svoje lastno mnenje. Konec koncev tudi sam sem se na nek način zaradi, po mojem mnenju očitnih odklonskih ravnanj prejšnje vlade podal državno politiko, ampak mislim, da je te teme vendarle potrebno odpreti. Je pa še ena zadeva, tudi obžalujem, da kolegov iz NSi trenutno ni v dvorani. Dve glavni aferi, ki sta zatresali politični prostor Slovenije v preteklih mesecih, recimo, tudi leti, sta prav gotovo nabava zaščitne opreme in nedavna afera v Darsu, ki je bila seveda tudi razkrita. Seveda na nek način verjetno s kolegi iz NSi smatrajo, da je zgodba zaključena s tem, ko je preliminarno odstopil že torej torej predsednik uprave gospod Hajdinjak, pa vendarle je z obema zadevama skupna ena reč. To je nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, ki je bil tudi vodja vzdrževanja na Darsu. In zame osebno ena zadeva, ki bi torej v svoji kot poslanec podpori Vladi pri naslavljanju tega problema bi želel izpostaviti je tudi, kako na nek način po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije,

so koruptivna tveganja bistveno večja pri delu državnega sekretarja kot poslanca, ampak to je moje seveda osebno mnenje, ki si ga želim izpostaviti in mogoče poklicati tiste, ki se bodo s tem ukvarjali, da še enkrat premislimo o tem. Jaz mislim, da je zadeva veliko bolj resna in globlja, kot nek resničnostni šov, ki bi naj služil ne vem čemu in absolutno zavračam

hvala lepa za besedo, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi. Z zanimivostjo poslušam ta obkladanja z očitki ene in druge seveda opcije in je zelo zanimivo, tako za javnost, kot seveda tudi za nabiranje nekih političnih točk. Moram reči, da meni osebno je malo smešno, da se sklicujejo na Bobnarjevo in Lendava tisti, ki so jo odstavljali so jo odstavljali pravzaprav iz dveh različnih političnih polj, ne morem mimo tega, da ne rečem, da očitno kaže na to, da sta oba resnično apolitična in pravzaprav pripadna resorju policije, ki je še tako pomembno v preprečevanju in odkrivanju korupcije. In da se navežem na korupcijo. Korupcija je prisotna na vseh resorjih naše družbe. Kaj hočem reči? Zdravstvo, gradbeništvo, javna uprava, sodstvo in seveda ne smem pozabiti politike, absolutno, in to predstavlja velik problem v naši družbi. Pravzaprav jo je težko izkoreniniti, vsi to vemo. Prisotna je tudi drugje v svetu, seveda pa je ob ustreznem nastavljanju lahko znatno zmanjšano, vendar samo, če je iskrena volja in takrat se da narediti veliko. Po teh letih samostojnosti nismo ustrezno naslavljali tega problema, nismo znali, zmogli ali pa hoteli, ne glede na to kdo je vladal, ne glede, ali je to vladala leva opcija, desna opcija, kakorkoli že. Vse bolj pa se mi dozdeva, da je nismo hoteli naslavljati in danes smo tukaj kjer smo. Ugotavljamo, da korupcija je prisotna, ugotavljamo, da imamo težave in dlje časa, ko nič ne storimo, dlje časa, ko, ko samo govorimo in ne povzamemo določenih konkretnih postopkov ali pa kakšnih akcij, vse manj se korupcija toliko bolj razrašča in se razrašča in vse manj možnosti je, in pa tudi volje, da se jo prepričuje, da se jo odkriva in seveda, da se tudi kaznuje akterje. To se kaže skozi vse afere, ki so se v preteklosti dogajale. Skoraj vse so se končale, spoštovane kolegice in kolegi, z oprostilnimi sodbami.

V vseh teh velikih sodnih zadevah so, bom rekel, razen seveda organov pregona in sodišča, se nihče ni pravzaprav ukvarjal z vsebino nekega nečednega posla oziroma s tem, ali je kdo resnično nekaj storil ali ni, temveč so se predvsem spretni odvetniki ozirali zgolj na procesne napake, kje je mogoče kakšno najti in s tem izločiti tisti obremenilni dokaz, ki je ključen za uspešno izvedbo kazenskega postopka oziroma zaradi nekih procesnih zapletov, predlogov, zadevo pripeljati do zastaranja in seveda zadeva pade, in potem seveda je nekdo oproščen in z veseljem pokaže, jaz sem bil oproščen, tukaj nisem bil, nihče pa se ne ukvarja z vsebino samo seveda razen tistih, ki so to odkrivali in potem tudi preganjali. In pri tem so odvetniki izjemno uspešni. Tukaj seveda se meni postavlja vprašanje, je res toliko napak v procesu s strani pravosodja in tudi preiskovalnih organov, ob tem seveda tudi ali gre za namerne napake, ali pa je naš zakonodajni del zastarel, se pravi, naša zakonodaja zastarela, da so ga kriminalne strukture prehitele, in s tem pridom te vrzeli izkoriščajo v svoj prid. sam ocenjujem, to je moje mnenje, pa verjetno se tukaj nekateri ne boste ali pa večina tudi ne strinjali z menoj, pa vendarle lahko povem naslednje. Sam prihajam iz represivnega dela, torej policije, gotovo, veste in menim, da je ena od cokel pravosodja ekskluzija dokazov. Vemo, da imamo v Sloveniji radikalno ekskluzijo dokazov. Obstaja tudi neka druga, in sicer se ji reče utilitaristična, kjer se vedno tehta potem tudi med to kršitvijo postopka samega in tudi med samimi kaznivim dejanjem in se ugotavlja, ugotavlja tisto, kar je družbeno koristno ali bom rekel kaj je bolj bolj slabo. In če prihaja do procesnih napak, seveda morajo biti tudi sankcije za tistega, ki je te procesne napake storil, pa vendarle se v določenih primerih kljub tem procesnim napakam upoštevajo dokazi. Pri nas imamo radikalno ekskluzijo, torej izločitev dokazov, da bom bolj jasen, in seveda v teh primerih potem to vse pade in zadeva je zelo hitro lahko končana. Torej, obstaja še, mislim, da v Nemčiji ali kje, imajo postopek narejen tako, da ti lahko na procesno napako opozoriš na prvi stopnji na sodišču, kasneje se na to ne more sklicevati. Se pravi, mi imamo nekaj možnosti, s katerimi bi lahko organe pregona naredili bolj učinkovite in nekako pripeljali zadeve tudi h koncu. Drugo je učinkovitost policije, pa tukaj ne mislim na kadre in pa na tehnično opremljenost in na, bom rekel, pridnost delavcev, temveč gre bolj za to, da ima policija zaradi izjemnega kibernetskega razvoja v svetu, da razpolaga vse manj orodij. Če pogledamo malo severneje v države se vsi nekako učinkoviteje soočajo s preiskovanjem korupcije, bolj kot pri nas, pa tudi če pogledamo malo južneje, tudi če pogledamo, recimo, Hrvaško, njihovo agencijo Uskok in dejstvo, da je bivši premier bil obsojen in prestaja zaporno kazen kaže na to, da so veliko bolj učinkoviti kot pri nas. Jaz že dolgo poslušam, da policija ima težave pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov, predvsem pri kontroli telekomunikacijskih sredstev ali pa, po domače povedano, pri prisluhih velike težave. Kljub temu, da dobijo odredbo sodišča za uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, se soočajo s tem, da tega ukrepa pravzaprav ne morejo učinkovito izvesti zaostajamo, zelo zaostajamo za kriminalnimi združbami za storilce kaznivih dejanj, bom rekel, hudih kaznivih dejanj ali pa takih kaznivih dejanj, kjer je povzročena velika premoženjska škoda in seveda kljub temu, da imajo vso podporo, imajo odredbe za izvajanje teh proti oziroma teh prikritih preiskovalnih ukrepov žal ne morejo storiti kaj dosti. Spomnimo se samo priložnosti v prejšnjem mandatu, ko smo poskušali uzakoniti IMSI lovilce, kdo je temu nasprotoval verjetno veste. Danes ta IMSI lovilci niso več aktualni, tehnika je šla tako naprej, da pravzaprav, če so ali niso več, niso aktualni, ampak v tistem času, takrat pa bi lahko znatno pomagali policiji pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj tudi s področja korupcije ali pa predvsem s področja korupcije. Skratka, obkladanje z očitki, da so pripadniki ali pa simpatizerji ene politične stranke bolj koruptivni kot pripadniki druge politične stranke, tukaj pravzaprav je samo lahko piar oziroma gre samo za nabiranje političnih točk, kot sem povedal na začetku, ampak zadevo moramo naslavljati v bistvu tam kjer imamo težave težavo imamo tam, da nobena, praktično nobena huda svinjarija, ki se je v državi zgodila ni bila sprocesirana do konca, se vsebinsko sploh ni odločilo, zaradi tega, ker so odvetniki spretni in zaradi naše zakonodaje zadevo lahko, bom rekel, sesuli in se je končala. In tukaj je tisto, spoštovane kolegice in kolegi, kjer se moramo mi pogovarjati in tukaj je tista naša dolžnost in pa naša naloga, kako se lahko očitno učinkovito naslonimo na to in poskušamo zmanjšati koruptivna dejanja in seveda vsaj vsa ostala kazniva dejanja, povezana s tem in tudi sicer. Skratka če ne bomo nekako policiji, sodstvu, tožilstvu dali ustreznega orodja s katerim bi se učinkovito zoperstavili korupciji. Lahko vsak dan sedimo tu in se pogovarjamo o o korupciji s figo v žepu ali pa tudi, bom rekel, pošteno misleč, niti ni pomembno, vendar se nič ne bo spremenilo. Zaradi tega se bo korupcija vse bolj širila in vse težje se bo spopadati z njo in ne bo pomagala nobena analiza stanja, katero pač poskušamo narediti. Je dobrodošla analiza stanja, pa vendarle, saj v bistvu vsi vemo, kje so tiste težave, s katerimi se soočamo. Zdaj ali si mi želimo, da se korupcija razrašča in da bo vse težje, na to naj si odgovori vsak sam. Na nas pa je, da se odločimo, spoštovane kolegice in kolegi, ne glede na to kakšno ideologijo ima katera stranka. Ali se želimo bolj učinkovito soočati s korupcijo? Če si, potem vemo kaj nam je storiti, potem vemo kaj nam je storiti in če ne vemo, da bo. Hvala lepa.

Pa bom začela kar nekako tam, kjer je moj predhodnik, poslanec Baković končal, in sicer kako se o korupciji velikokrat pogovarjamo s figo v žepu. Jaz sama, bom rekla, sem prepričana, da pri tem ima figo v žepu predvsem koalicija, kajti eno govori, drugo dela. Če pogledamo samo področje zdravstva. V prejšnjem mandatu smo v Slovenski demokratski stranki uspeli narediti odločilen korak v boju zoper korupcijo v zdravstvu. Govorim o noveli zakona o javnem naročanju, v okviru katere smo uzakonili referenčne cene v zdravstvu, ki bi preprečile preplačila nabav medicinske opreme in materiala. Govorim o teh aferah, ki smo jih več let let gledali, poslušali, o njih veliko slišali, navsezadnje tudi preiskovali tukaj na dveh preiskovalnih komisijah v okviru zdravstva, ki so bile mimogrede obe uspešno vodene pod Slovensko demokratsko stranko in na osnovi vsega tega uspeli uvesti referenčne cene, nekatere, da je potrebno jih uvesti je opozarjalo, mimogrede, že pred desetletji tudi Računsko sodišče. A glej ga zlomka, ko pride ta koalicija pod vodenjem Gibanja svobode v parlament, je prvi zakon, ki ste ga uspeli pripeljati pripeljati v parlament in potem tudi uzakoniti, je bil interventni zakon s katerim ste te referenčne cene ukinili. To je bil vaš prvi, pod narekovajem, uspeh na področju zdravstva. Tako, da tista parola enega izmed vaših koalicijskih partnerjev oziroma stranke SDS, 30 dni do specialista, tako smo videli v bistvu 30 dni, kako koalicija ponovno omogoča korupcijo v zdravstvu. In poleg tega, da ste ukinili referenčne cene, pa ste ustanovili tudi nov Urad za nadzor kakovosti investicije v zdravstvo. Na čelo tega urada pa postavili osebo, ki je bila v preteklosti znana v javnosti predvsem po netransparentnem trošenju javnega denarja. Govorim o gospodu Alešu Šabedru, pod vodenjem katerega je v UKC Ljubljana bila predelana ena izmed največjih izgub. Ampak začnimo najprej po vrsti. Namreč, Ministrstvo za zdravje je pod vašo Vlado postalo rekorder v porabi davkoplačevalskega denarja. Govorim o številnih podjemnih in avtorskih pogodbah, ki ste jih v času dveh let sklenili. In zanimivo, po teh pogodbah so služili predvsem vaši koalicijski partnerji, vodja kabineta bivšega ministra in pa bivša predsednica sveta stranke Gibanje svobode, Mirta Koželj. In nenazadnje veliki zaslužkarji v okviru tega so bili tudi člani sveta zavoda, med njimi naj omenim tudi aktualna vaša ministrica za zdravje, pa čeprav je prejšnji minister za zdravje javno izpostavil, da bo delovanje tega sveta pro bono, torej, da ne bo šlo ničesar iz davkoplačevalskega denarja. Kot drugo, očitno ste precej ekspeditivni tudi pri kadrovanju. Namreč, izvedla se je ekspresna menjava kadrov v svetih zavoda, zgolj v dveh mesecih 45 menjav, (nadaljevanje) direktorjev zavoda. Kot razlog je bilo sicer naveden slab poslovni rezultat. Ampak če pogledamo samo dva primera: na primer menjavo direktorja v drugi največji bolnišnici v Sloveniji, UKC Mariboru. Namreč pod vodenjem prejšnjega direktorja je imela bolnišnica beležila 3,3 milijona evrov plusa, ampak vi ste se ga odločili zamenjati, nasledil ga je vaš kader, nesojen mariborski župan gospod dr. Vojko Flis. Seveda nič novega, občinski svetnik Gibanja Svobode, ki pa je, pazite, pred kratkim bil obsojen zaradi kršitve pri izvajanju javnih naročil in to v okviru prejšnjega mandata, ko je izvajal zadeve v UKC Maribor. V celjsko bolnišnico ste uspeli uspešno skadrirati direktorja Dragana Kovačiča v javnosti znan iz korupcijske afere žilne opornice, ko na preiskovalni komisiji med drugim ni znal niti pojasniti, kako denar na njegovem transakcijskem računu in pika na i seveda kadrovanje na čelu novega urada, gospod Aleš Šabeder, znan po netransparentnem trošenju denarja. Postavili ste ga med drugim tudi za predsednika dveh svetov zavodov: UKC Maribor in Onkološkega inštituta, tako da v bistvu, glej ga zlomka, transparentnost, gospod je nadzoroval v okviru da je bil šef urada za nabave, samega sebe. Seveda nismo dočakali, oz. čakali dolgo, ko je na Šabedrovem uradu odjeknila tudi prva afera, govorim, da se je zalomilo že pri prvem večjem naročilu o nabavi naprav za magnetno resonanco, nad katerim zaradi tega visi nad gospodom Šabedrom danes tudi kazenska ovadba. In kakšni so rezultati tega urada? Izgubili ste milijon evropskega denarja za investicije v bolnišnici, skupaj kar 70 milijonov. Tiste investicije, ki ste jih uspeli obdržati, pa so trenutno pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije, oz. vsaj večine od teh. Povsem nerazumno je, da se Izbrani niso projekti najcenejšega, ampak pogosto najdražjega ponudnika, izplen pogajanj pa ni najnižja, ampak višja cena. Ampak tako pač je transparentnost v tej Svobodi, kjer so osvobojene tudi marže, zato cene materiala, medicinske opreme letijo v nebo. In za zaključek te vaše super ekipe, na področju reševanja slovenskega zdravstva, seveda niso krajše čakalne dobe, niti boljša dostopnost do zdravstvenih storitev državljanom. Ampak tole, spoštovana koalicija, to, da se z vami danes ukvarja Komisija za preprečevanje korupcije in tudi zaradi resnosti obtožb policija.

Ja, že včeraj smo veliko razpravljali o tej temi na Odboru za pravosodje. Sprva korektna debata se je potem razvila v neko vsesplošno politično obračunavanje. vseeno začetek in sploh razlog, da imamo to temo na dnevnem redu so zadnja odkritja v aferi Dars, kjer smo lahko videli v živo predvajano video posnetek prejemanja podkupnine s strani dvojnega doktorja davčnih utaj, ki krepko sodeluje s stranko SDS in financira očitno tudi določene rabote njihovih ljudi. Korupcija je nedovoljena in je nesprejemljiva in tu si moramo nehati zatiskati oči. Tudi posploševanja, tista korupcija, država, vodstvo države, politične stranke, podobno organizacije. Ne, korupcija ima ime in priimek in veliko teh imen in priimkov se vedno znova pojavlja v takih in drugačnih obtožbah, žal pa tudi ne obsodbah, zato ker imamo očitno zelo slabo urejen pravosodni sistem, kjer je težko dokazati krivdo in kjer se dokaze po spisku izloča tudi takšne kot so video dokazi, ki so bili pred kratkim, kjer je gospod Snežič prejel podkupnino. Tudi zvočni dokazi, kjer je bivši minister Vizjak 25. TRAK: (NB) – 14.00 lomljenju jajc sodnikom za dogovarjanje nekega nakupovanja podjetja. Potem spet dokazi, pisni in zvočni, kako je bivši minister Počivalšek sedanji vladi v senci, spet v SDS dobil nagrado za to, ker očitno tam ni bil obsojen, ker je prirejal posle za nabavo zaščitne opreme. Ministri so imeli kot po spisku tudi preiskave s strani policije, imeli smo celo odstop policijskega ministra v prejšnjem mandatu, vendar tiste Hojsove kuverte se nekaj časa ni našlo, potem na koncu se je pa raztrgalo, ker predsednik največje, sedaj opozicijske stranke ni želel sprejeti tistega odstopa. Ko smo že prišli do tega predsednika največje opozicijske stranke, pa lahko gremo še malo v zgodovino. 30 let se že svaljkamo po razno raznih koruptivnih aferah, začenši z orožarskimi posli. Poznam dva osebno, ki sta mi povedala zgodbo, kaj se je dogajalo v Pekrah pri Mariboru, kaj v Murski Soboti, kako so šli tovornjaki orožja v eno smer, športne torbe z denarjem pa v drugo smer. In tudi imena ljudi, ki so to prenašali. O tem so napisane knjige, to nikoli ni bilo demantirano, svet pa gre naprej, nihče ne odgovarja. Takrat še nismo imeli Zakona o zaščiti prijaviteljev žvižgačev, to kar sedaj imamo, pa upam, da se bo več ljudi opogumilo prijaviti korupcijo. Zakaj se ne? Ne samo zato, ker se bojijo posledic, tudi zato, ker se enostavno nič ne zgodi, ker nihče ne odgovarja in si mislijo, zakaj bi sebi grenili življenje, tisti ki pa to delajo, pa tako živijo mirno naprej, na koncu so celo z najvišjimi funkcijami v državi nagrajeni. Imamo tudi zapornika, ki ne utegne priti na sodišče zaradi zdravstvenih razlogov, hkrati pa ribari v kalnem, pa igra košarko in za nagrado hodi še na vzporedne državne proslave, ki jih vedno znova sedanja sedanja opozicija pripravlja, ko ni na oblasti, in je tam seveda slavnostni govornik eden največjih koruptivnežev v državi. Pa razumeti, če moraš. Ljudje enostavno težko razumejo in ne kupijo več tega, da imamo polne medije, hvala bogu, da imamo kritične medije, ki raziskujejo stvari, video, zvočnih in drugačnih dokazov o korupciji, na koncu epilogov žal bore malo. Tudi, če se potem vrnem še k eni aferi, oklepnike večkrat nakupujemo, s tem, da celo nove konzervirane pospravljamo, pa kupimo Patrie v tistem času, na primer. Tožba v Avstriji pravnomočna, v tožbi celo napisano, kdo v Sloveniji je komu predal denar, lahko si preberemo, vendar v Sloveniji zaradi drugačnega dokaznega dokaznega prava pač zadeve niso šle skozi, z dokazi izločeni, tisti akterji, oproščeni, na koncu pa še tožijo državo za odškodnino in to je večkrat, ne samo v tej aferi. Imamo tudi afer balkanskega bojevnika, v Srbiji obtoženega, v Sloveniji, pa žal dokazna bremena zbrana na podlagi srbske zakonodaje ne veljajo. In če se vrnem na Patrio, v Avstriji so dokaze, sprejete na podlagi finske zakonodaje, ki v Avstriji ne veljajo, vseeno vzeli za dovolj močne, da so lahko obsodili vse vpletene. Sam sem 18 let nazaj v takratni parlamentarni stranki mladih, se boril proti ukinitvi protikorupcijske komisije. Takratna vlada Janeza Janše je tisto komisijo želela ukiniti. ukiniti. Mi smo zbrali podpise, da se zadeva ni mogla izvesti in potem smo zbirali tudi podpise na referendumu. Politika se je očitno končno streznila in pustila ta organ, ki pa je žal zgolj preventiven in odkrivanje korupcije in opozarjanje ne pripelje dlje naprej, kot do pač nekih javno znanih dejstev, ki se potem velikokrat tudi s pomočjo policije in organov pregona pripelje na sodišče, tam pa sem že govoril o izločanju dokazov, izločanje prič, izločanje sodnikov, prestavljanje obravnav, ne prihajanje na obravnave in cel kup procesnih malverzacij, da se ljudje potem včasih celo na podlagi zastaranja izognejo odgovorjenim. Po zaznavi korupcije smo seveda zelo na neslavnem 41. mestu, skupaj z Italijo, s katero nas velikokrat ljudje primerjajo in govorijo, da smo mafijska država.

ta institut, da se bo izvor premoženja moral dokazovati povsod, kjer je sporen in ne samo v nekem krogu družinskih članov, gremo tudi lahko na znance, neznance, davčne oaze, tajne skrite račune in podobne nabiralnike, ki jih je povsod polno. Cele kupe imamo ljudi, ki hodijo, podajajo kljuke, hodijo okrog in ponujajo največje posle v državi. Nimajo nikogar zaposlenega, nimajo niti sedeža podjetja, ampak največje gradbene posle ponujajo oni. Posploševanje je škodljivo, sem že rekel, in z imeni je potrebno zadeve začeti naslavljati. Prej se je tu napihoval poslanec Mahnič, kako je potrebno ne vplivati v politiki na policijo. Pa se spomnimo štirih mušketirjev, ki so hodili po operativnem štabu policije. Ti mušketirji, če še niste si zapomnili, so Mahnič, Kangler, Hojs in takratni direktor policije, ki so prisilili policijo, da uporabi najbolj brutalna sredstva in zapleni pol Ljubljane in izvaja nasilje nad ljudmi. Take stvari so nedopustne in ne morem verjeti, da se lahko spet zamegljuje, dimi s strani poslanca, ki je bil takrat v neki drugi funkciji in si tega ne bi smel dovoliti in bi moral seveda biti odstavljeni vsi ti štirje. Kaj naj še rečem na koncu hobotnice, hobotnic je veliko, prepletene tudi z lastnimi medijskimi zgodbicami, medijskimi produkti, ki jih imajo, ki nikoli niso v niti eni besedi kritični do njih, do samih sebe, samorefleksije ne premorejo, so pa v bistvu element za brutalne napade na vse ostale, ki želijo napraviti v tej državi red. Upam si trditi, da je v tej sestavi Državnega zbora v naši stranki Gibanja Svoboda od 41, 40 poslancev, 35 takih, ki nismo bili v politiki do sedaj na državni ravni in smo neobremenjeni s temi političnimi zgodbicami in res želimo neke spremembe na tem področju narediti. Jaz upam, da bomo zadeve premaknili tudi z našimi sklepi danes naprej, da bo zakonodaja, ki je nekaj že v pripravi, bilo predstavljeno, sodniški trojček pa še potem Kazenski zakonik in podobno tudi dokazna bremena in procesne zadeve rešiti malo drugače, da bomo potem prišli do nekih boljših rezultatov, ker drugače so naše delo, jalovo delo, lahko mi iščemo vire za državni proračun za javna sredstva. Če imamo, sem že včeraj povedal, kostanjev lonec, v katerega sipamo vodo, to so davki, prispevki, pa nam vse uhaja, če mi nismo sposobni teh luknjic zamašiti in jih ne želijo, očitno nekateri in tisti sedaj brutalno tolčejo po vseh tistih, ki želimo spremeniti nekaj v tej državi. Spremembe je pa težko narediti, zato ker je država res zaprocesirana, hiper normirana in vso to kolobocijo so ustvarili tudi tisti, ki z velikimi odvetniškimi družbami sedaj služijo na tem področju in tiste največje lumpe seveda po navadi uspejo rešiti. Ne bi šel naštevati vseh afer, če že samo eno afero TEŠ omenim, za eno milijardo se je povečal znesek projekta iz 600 milijonov na milijardo pa pol, to je skoraj 1000 milijonov evrov. Ve se predstavniki več strank, več vlad takrat na oblasti je sodelovalo pri tej zgodbi in ni na koncu nobenih rešitev, tudi parlament je seveda potrdil najem kredita pri Evropski banki, na kar sem takrat tudi opozarjal, pa nismo uspeli doseči. In še zadnja stvar, vodotoki, urejanje vodotokov sedaj. Nekaj tega sem že omenil v stališču poslanske skupine, naplavilo je na področje, na površje tudi to, da je denar namesto za sanacijo vodotokov v zameno za to, da je nekdo pridobil koncesijo, šel na račune nekih medijev, ki so povezani s strankarsko, trdim da so vsi v stranki SDS in drugih strankah v katerikoli političnih strankah vsi ljudje pokvarjeni So pa taki ljudje ki so že bili pravnomočno obsojeni vedno znova v določenih 27. želijo izvrči tudi dokaze, recimo pri nakupu zemljišč v Trenti, ipd. pa nam tu pridigajo: "Tega enostavno ne kupim in sem na to temo pripravljeni razpravljati tudi, če je treba še na kakšni seji, ne samo danes."

"So sami vrhovi pravosodja kot varuhi zakonitosti in pravičnosti imuni na koruptivna ravnanja?" To ni retorično vprašanje, ampak je neretorično vprašanje. Zakaj? Včeraj smo dejansko že na Odboru za pravosodje govorili, da se nekateri sporni kadri za svoja nečedna ravnanja dejansko, potem nagrajujejo se, potem vedno znova pojavljajo na nekih funkcijah, se pravi ta rotacija kljub nečednim ravnanjem je nekako skozi v teku. Začel bom torej z današnjo sejo Mandatno-volilne komisije, kjer je bil za člana državno tožilskega sveta z glasovi koalicije potrjen nekdanji generalni državni tožilec Zvonko Fišer. Seznam petih kandidatov, med katerimi je bil tudi Fišer, je v DZ poslala predsednica republike ga. Nataša Pirc Musar. Mimogrede, predsednica države v letošnjem septembru že sama imela sestanek s predstavniki državnih organov, ki naj bi se borili zoper korupcijo. korupcijo. Tako da ona je točno vedela, kakšen seznam pošilja v Državni zbor. Ampak borci proti korupciji iz koalicijskih vrst so danes potrdili Zvonka Fišerja kot člana Državno-tožilskega sveta, a Upravno sodišče in KPK sta tega nekdanjega prvega tožilca označila kot osebo, ki je ravnala koruptivno. Zdaj verjetno se spomnite, če pa ne, vam bom osvežil spomin z odločbo Komisije za preprečevanje korupcije z dne 31. 3. 2015, takole so navedli: "Nekdanji minister za pravosodje Aleš Zalar in generalni državni tožilec dr. Zvonko Fišer sta z navedenim ravnanjem se pravi tukaj je bil tudi vključen Boštjan Škrlec -, da sta temu Boštjanu Škrlecu omogočila nepremoženjsko korist v obliki zasedbe delovnega mesta generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, s čimer so bili izpolnjeni tudi vsi znaki korupcije, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije." Vi danes to osebo brezkompromisno potrdite, čeprav sta tako Upravno sodišče kot KPK zaznala koruptivno ravnanje te osebe, ki je v končni fazi nekoč vetril na generalnem državnem tožilstvu. Zdaj, to so verjetno tiste nagrade, o katerih ste tudi danes govorili, spoštovani v koaliciji. Zdaj jaz sem vesel, da je ravno prevzela vodstvo te seje spoštovana predsednica. Jaz sem si zapomnil njenih besed na enem izmed prejšnjih sej, je dejala: "Karma je huda reč." Jaz se s tem absolutno strinjam, tudi osebno verjamem: "Verjamem v poslovljeno verzijo tega kaj pač počenjaš.", to se ti tudi vrača dobro in slabo. Ravno danes smo bili, potem na temo korupcije niti ne presenečeni, ampak presenečeni nad obsežnostjo ministrov, ki jim je Komisija za preprečevanje korupcije izrekla opomin. Med ministri so tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, notranji minister Boštjan Poklukar, ki je danes z nami, pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan - se pravi, ti ministri so kršili obveznost, ki jim jo nalaga Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Se pravi, da niso poročali o subjektih za katere v skladu z zakonom omenjenega omenjene določbe veljajo omejitve poslovanja. Gre namreč za 35. člen, se pravi, da po nastopu funkcije, funkcije oz. pri samih spremembah pri teh subjektih morajo nemudoma oz. v osmih dnevih poročati. Tega niso storili. Oni, Oni, kot sem rekel na začetku, so varuhi zakonitosti in pravičnosti v tej državi, pa sami kršijo zakonske določbe. Tako da se strinjam s predsednico: "Karma je res huda reč." Zdaj, počakajmo torej še samo na 11 primer korupcije na najvišji politični ravni, da tako rečem. Zdaj jaz se osebno bojim, da ta obljubljena še ena obljuba tokrat z ust premierja Goloba 600 evrov dodatka za sodnike

to bi pa potem res bila res šlamastika prve vrste in kot rečeno, politična korupcija na najvišji ravni. za zaključek, včeraj sem jaz tudi poslušal poslanca Lamuta, siceršnja včerajšnja razprava koalicijskih poslancev je bila seveda shizofrena tudi zaradi tega, ker lastni ministri, ne glede na opravičila, so bili seveda državni sekretarji prisotni, s tem kaže predvsem odnos do lastnih koalicijskih poslancev, kjer je ta zelo pomembna tema iz njihovih ust bila povsem prezrta, bojda zaradi delovnih obveznosti. In včeraj mi je bila zanimiva ena ena omemba, gospod Lamut je sicer v kontekstu borbe zoper korupcijo omenil tudi znani roman Pesem ptic trnovk. Zdaj, bom tudi jaz v bistvu, sicer ne vem v kakšnem kontekstu, ampak ga je omenjal, bom tudi jaz končal s to ptičjo analogijo. Zdaj v kontekstu korupcije, res vas prosim, nastavite sami sebi ogledalo, boste imeli tega zrtja v ogledalo več kot dovolj časa, ker se vam že dejansko smejijo vsi golobi in vrabci, ki letajo okoli Gregorčičeve ulice in labodji spev, pa s tem zaključujem te Vlade, pa samo še vprašanje časa. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlagatelj imate besedo, izvolite. MIHA LAMUT (PS Svoboda): Hvala lepa, ponovno za besedo. Odzval bi se samo na začetek zadnjega izvajanja glede jutranje Mandatno-volilne komisije. Sam sicer nisem član MVK, ampak sem danes zjutraj nadomeščal kolega, zato sem osebno seznanjen z dogajanjem in glasovanji. Mi smo na MVK danes zjutraj potrdili samo nabor kandidatov, listo kandidatov, ne pa kandidatov samih. O tem bo odločal Državni zbor na plenarni seji, samo toliko, da smo si na jasnem.

tukaj kolege, ki govorijo, da se gremo resničnosti šov in prav za to ste poskrbeli tudi danes, prav za to skrbite že tukaj 30 let, ko zganjate cirkus, kako preganjate korupcijo, kako ste vi borci za najboljšo Slovenijo in pravico, kje pa se je ta država znašla po 30. letih pa vemo, uničena, razprodana so najboljša podjetja, afere se, ki jih ljudje spremljajo, koruptivna dejanja za katera se ve, so brez sodnega epiloga, inšpekcijske službe ne delujejo, ampak borci za pravice še dalje kričijo. Torej, kje in zakaj sesuvate sodstvo in tožilstvo? Ja, jasno, zakaj. Zato ker neučinkovito tožilstvo je v vašem interesu. Bili ste, niste imenovali, nismo pozabili, tožilcev, tožilcem ste celo plače znižali, Ustavno sodišče je ugotovilo to neustavnost v času covida, sesuli ste jih, skoraj spravili na kolena, vmešavali ste se v policijo, minister bi naj usmerjal dela, se pravi, čisto iz politike. Se pravi, kam ste vi peljali našo državo, to vemo. Plače sodnikov in tožilcev so že 20 % pod plačami funkcionarjev v izvršilni in zakonodajni veji oblasti. In nihče ne reagira. Tukaj jaz vidim eno nevarnost in dokaz stanja v naši državi. Tudi tožilci sami niso reagirali, ni reagiral generalni državni tožilec. Koliko ovadb so pa tožilci recimo vložili zoper bivše oblastnike? Saj smo, vsem na očeh smo gledali razgradnjo pravne države, gledali smo te, ko si jih imenoval, to združbo Mahnič, Kangler, Hojs, Pojbič, boljše, da se ne spomn…, ne vizualiziram kako so letali tam, padali kot šerifi v institucije, državne, stali policistom za hrbtom, gledali smo vse te nabave mask gledali, smo 29. TRAK kaj ste delali, ne imenovanje evropskih tožilcev, da je generalna državna, pač glavna evropska tožilka prišla. Ja, kdo je za to odgovarjal? In, kdo je, se vprašajmo, ovadil te ljudi? Saj smo vsi gledali. Ali je KPK ali kdorkoli? Nihče. Tudi sami niso reagirali, žal. In to je zaskrbljujoče. Zakaj je tako? Zato, ker ljudje enostavno so postali že apatični. Vsi smo…, politiki, seveda veljajo za, bom rekla, prav zaničevan poklic in ni čudno, da je temu tako. Namreč, tukaj se sprejemajo zakoni, res pa tudi pripravljajo na ministrstvih, ki bi lahko učinkovito posegli v to korupcijo, ki je prežeta v vseh ravneh naše države in družbe. Ampak vi teh zakonov ne sprejemate, vaše vlade ne pripravljajo. Gospa Jelka Godec tukaj nekaj po mizi tolče, ampak veste, tako je. Zakaj, recimo, se ne sprejmejo zakoni? Zakaj imamo, recimo, zakon, ki omogoča kolegu Grimsu, recimo, ki ne bi smel kot poslanec oddajati svojega premoženja, ja pač to dela njegova žena, ali ali Rok Snežič bo pač svoje premoženje dal ženi in tako naprej. Se pravi, imamo take malenkosti, ki so potrebne, da se spremenijo ali pa če pač, ne vem, posluje kak dečko z milijonom evrov, ga je treba vprašati od kod ga ima. Namreč, ne vem, 30 let bi morala delati, če bi imela recimo 3 tisoč evrov plače, pa ne bi nič porabila, da bi zaslužila milijon evrov. Se pravi, kje si dobil premoženje? Dokazno, tukaj bi moralo biti obratno dokazno breme. Se pravi, gre za neke stvari, niso potrebne tako veliki posegi, da bi se to spremenilo, ampak vi seveda tega ne naredite. Jahta se ima recimo na lizing, ker to ni moje premoženje potem in tako naprej. In zakaj v 30 letih tega niste vi borci za pravico in proti korupciji še storili? To pač je retorično vprašanje. Tukaj poslušamo zgražanje, ne vem ali je kolegica ali kdo je že, o kriminalcih, posamezne osebe, ki jih tukaj ni se označuje za kriminalce. Ja kaj pa je potem, gospod Janša? Avstrijsko sodišče je pravnomočno ugotovilo, da je torej gospod Janša kriminalec, če je…, se smeji gospa. Jelka, se smeji, ampak a veste, če je on pač želel podkupnino in je bila podkupnina tudi dana, kot piše v pravnomočni sodbi avstrijskega sodišča, potem, ne vem, je verjetno tudi on kriminalec, kajne? Potem je bil obsojen tudi pravkar pravnomočno, nedavno nazaj, enkrat, sedaj je bil pravnomočno obsojen drugič v kazenskem postopku. Pa kako si vi tukaj dovolite govoriti? Tam kolega ali kolegica govori pa o gospodu sedanjemu direktorju, ki je dobil opomin v UKC Maribor, dr. Flisu, ki je dobil opomin v prekrškovnem postopku in to še, da se ne spuščam zakaj, ker pač ni deloval sistem, pa so potem še, pri javnih naročilih, in so potem še ceneje naročili nek material, drugače bi bili še leto pa pol brez njega, ker bi se spet moralo iti v ponovne postopke. In kdo je, recimo, sprejel te škodljive določbe o zastaranju? Zakaj je lahko Patria zastarala? Zakaj balkanski bojevnik? Ja, vi ste to sprejeli. V dveh letih po razveljavitvi v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi je potem bila dve leti rok za nov postopek, sicer zadeva zastara. Ja, komu je šlo to…, voda na njegov mlin? Ja seveda se potem Patria ne more…, vi ste to sprejeli, dragi moji, in to lahko rečemo, da so takšne rabote, ki nas potem pripeljejo do stanja v katerem smo. Zdaj pa mogoče širše, ne?

ki se je vi niste lotili, seveda namenoma možno. Ali so korupcija še kaj širšega, recimo sedaj obiskovanje Izraela poslancev desnice na stroške Izraela, pa potem tukaj boj za pač pravice Izraelcev ob ignoriranju vsega kar se dogaja. Omenjali ste tukaj gospo Bobnar večkrat, pa jaz ne vem ali moraš biti neumen, da bi nasedel nekim takim nemogočim zgodbicam. zgodbicam. Gospa Bobnar je bila v maju 2022 na pogovoru s predsednikom Vlade in on je dejal, da pričakuje, da se vrne direktor nezakonito odstavljen seveda s strani vaše Vlade, NPU-ja na položaj. To je ugotovilo sodišče. Ali veste, pravnomočno? to so nedovoljeni pritiski. Ali se vi hecate z nekom, ki bi naj bil minister njegov, se pogovarja bodoči predsednik Vlade še ni bil. Kaj od njega pričakuje ta oseba? Takrat mirno sprejme funkcijo, vse je okej. Na kar se čez pol leta spomni, ko njen izbranec ni imenovan za generalnega direktorja policije, pač pa je imenovan samo kot vršilec dolžnosti, ampak to očitno ni bilo dovolj. Takrat pa se spomni gospa Bobnar, da to pa je to, kar pa se je v bistvu maja zgodilo, je pa neverjetno. Pa kaj si je dovolil predsednik Vlade. Ovadila ga je policiji. Prijavila ga je KPK, ker to pa je res bilo. Malo pozno se je spomnila to gospa Bobnar. In kdor pravi, da je to neka integriteta? Integriteta bi seveda bila, da če so bili takšni ti nedovoljeni pritiski, seveda tega ne bi sprejela. Potem Potem čez eno leto se gospa Bobnar spomni pa še te ruske vohune. Sedaj pove direktor Sove je bilo, da ni bilo nobenih pritiskov, vse je bilo v roku storjeno, še en teden kasneje bi lahko opravili aretacijo. Ampak to se še spomnim, gospa Bobnar, potem čez eno leto in udriha tukaj povsem. Upravno sodišče je povedalo včeraj, predvčerajšnjim, je gospod Lindav očitno mislil, da ima neko ekskluzivno pravico in da položaj direktorja policije ni pravica, ki nekomu pripada, ampak pač moraš biti v to izvoljen. In očitno si nekateri pač mislijo, da imajo ekskluzivne pravice do visokih položajev v policiji. Zaskrbljujoče je, da se takšni boji vsem na očeh bijejo. Za mene pa je tudi zaskrbljujoče - še to moram povedati -, da se s svojimi neomajno podporo, ki jo ves čas izkazuje, v to posredno meša predsednica države, ki ne izgubi priložnosti, da to naslavlja tudi ne graja sedanjo Vlado, oz. predvsem vladajočo stranko, bom rekla, predsednika Vlade ipd. Pristojnosti predsednice države so na internetu zapisane, si jih lahko vsak prebere. Mislim, da ni dostojno in tudi ni lepo in pravilno, da se tako visoki funkcionarji na tak način.... Lahko, bi mi postopali enako. Ne vem, ali se naj mi lotimo, mogoče pa tukaj razpravljamo o določenih, ne vem, Aktiva group in podobnih zadevah. To je seveda zame tudi zaskrbljujoče, da se pač na tak način meša v določene zadeve. Zdaj, moram se še dotakniti referenčne cene v zdravstvu. Gospa kolegica je tukaj prej o tem na široko govorila. Seveda kdaj pa so SDS sprejeli to famozno urad, ki bi ga tik preden so seveda volitve izgubili, oni bi ustanovili urad, v katerem so seveda njihovi kadri sedeli in te bi, potem določali kdo bo nabavil, te bi izvrševali nabave - seveda ne mi takšnih zgodbic prodajati. V UKC Maribor še, ker ste ga. Revizija se dela poslovanja. V UKC Marigor tri ali štiri nadstropja so prazna, institucija je brez materiala, brez vsega. To so pod res, s podporo podporo gospoda Šabedra je uspelo ta minus, ki je bil še decembra 2022, se prikazati sedaj kot nek plus, ampak o tem bo revizija svoje povedala, ker po mojih informacijah temu ni tako. Tako da ja. Toliko mogoče zaenkrat. Jaz mislim, da je čas in tukaj smo za to, da izrazimo podporo Vladi in ostalim ostalim institucijam kot je KPK, da se čim prej lotijo, se pravi Vlada, to pomeni vsa ministrstva tudi ustreznih predlogov sprememb zakonodaje, če ne bomo začeli tudi poslanci sami sami vlagati poslanske zakone, ponekod so potrebne male spremembe, ki bodo lahko prinesli velike koristi. In to zame ni realističen šov, nekateri smo tukaj

Hvala za besedo. Taktika opozicije je zanimiva. Mi smo sklicali to izredno sejo z namenom, da podamo nekatere nekatere predloge Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji, zato da odpremo širšo debato o korupciji. Spisali smo kar nekaj strani obrazložitve tej sklicu te seje in danes, ko opozicija razpravlja in tudi v njihovem stališču se konkretno niso odzvali na nobeno izmed problematičnih koruptivnih praks, ki smo jih omenjali. Ne bi rekla, da bi to bile razprave, ki smo jih danes poslanci in poslanke odprli in se morda niso uspeli pripraviti. To je bil dokument, ki je bil več dni že zunaj, ki bi ga morali prebrati pred začetkom te seje. Ena izmed prvih koruptivnih praks, ki smo jih omenili, je ta, ki odmeva zdaj v Sloveniji v javnosti že zadnje tedne, in odgovorno je, da se o njej izjasnimo tudi poslanke in poslanci. Jaz bi se počutila še posebej odgovorno, če bi bila moja stranka omenjena v zvezi s to afero, gledali smo poročila, slišali prisluhe Roka Snežiča, kako razlaga in v bistvu naslavlja stranko SDS kot njegovo stranko, hkrati pa gledamo video, kako prejema gotovino. Če bi jaz bila poslanka stranke, ki bi bila s tem omenjena, bi se čutila, da moram nekaj reči, da moram vsaj jasno povedati, da jaz za takimi ravnanji ne stojim, ampak danes nismo od poslancev in poslank slišali nič o tem primeru, naštevali so vse drugo, vse je možno in še celo poskušali primerjati z nekaterimi res, zdaj vidi se kako v bistvu obupani so bili, da so ta primer, ko gledamo nekoga, ki dobiva keš v roko, dejansko primerjali s tem, da so nekateri ministri zamudili 30 dnevni rok, da prijavijo kje delajo njihovi družinski člani, potem so bili opomnjeni s strani KPK in so še pred izdajo odločbe KPK vsi ta podatek prijavili. Ja, pozabili so, ampak mislim, da vsaka racionalna oseba lahko oceni, da to ni primerljivo. S takšnimi seveda razpravami poskušajo zmesti javnost, zato da ne bi naslovila tistih večjih problemov, ki se pletejo v tej državi že več časa. Očitajo nam, da imamo vse vzvode v rokah. Zakaj sklicujemo takšno sejo? Ja vse vzvode imamo v rokah in pomembno je da ukrepamo, ampak korupcija ni samo zakonodajni okvir danes smo povedali kaj smo do zdaj naredili, Ministrstvo za pravosodje ima največ tega v svoji pristojnosti in je državna sekretarka (Nadaljevanje) katere zakone smo sprejeli, dva, če izpostavim, ki sta zelo pomembna, je zaščita žvižgačev, drugi je pa odprava škodljivih posledic prejšnje vlade, ko je dejansko bila dana, ministru za notranje zadeve je bilo dano pooblastilo, da se vpleta v predkazenski postopek. Ja, smo že kar malo pozabili, da smo nedolgo nazaj bili v situaciji, ko smo tako pomembne postopke, kjer se najbolj posega v človekove pravice, začeli kar tako malo politiko uradno noter vpletati. Drugi zakoni so pa seveda še v postopku, kjer je zakonodajni postopek, mora biti malo daljši, posebej ko govorimo o nekih zelo temeljnih spremembah, ki posegajo v človekove pravice. Sodniški trojček je že v javni obravnavi. Reforma kazenske zakonodaje, kazenski zakonik in ZKP pa je napovedan in tudi jaz kot poslanka bom zelo, verjamem, da tudi ostali poslanci, Gibanje Svoboda bomo zelo aktivno bdeli nad tem, da bo čim prej predstavljen javnosti in bomo predvsem, recimo rešitve o izločanju dokazov predelali in nekaj spremenili na tem področju, ker največ nemira povzroča to, da mi gledamo videe, poslušamo zelo jasne dokaze, da nekaj ne štima, potem pa so taki dokazi izločeni v postopku in v bistvu pride do nekih procesnih razlogov, da nekako pravičnosti ni zadoščeno in to zelo slabo vpliva na zaupanje institucij v naši državi. Tako da, ja, sejo smo sklicali danes, ker moramo tudi na simbolni ravni reči, ne, to ni v redu. In če smo tiho se včasih zdi, da kar pritrjujemo, in da se sploh ne zdrznemo, ko vidimo take problematične koruptivne prakse. Pomembno je, da ob takih trenutkih izpostavimo, kaj smo že naredili in kaj je v postopkih, da do tega ne bo več prišlo, in da čim manj pride v podzavest ljudi, da je to nekaj, kar se v naši Sloveniji, kar dogaja. Jaz mislim, da kot poslanci in, ja, na odgovornih funkcijah moramo biti zgled. Vsi delamo napake, ampak moramo videti kje so res tiste, mislim veliki problemi o katerih se noben ne izjasni. Zanimivo bi bilo, da bi se danes do konca seje recimo kdo opredelil do tega, kar smo gledali na 24 h, iz stranke SDS. To bi bilo dobro slišati. In da poskušamo, saj je težko, ker je poplava informacij, ločiti take v nebo vpijajoče probleme od vsega kar se daje v javnost informacij, ki nas samo poskušajo zmesti. Danes bom te sklepe podprla. Dobro je, da smo še enkrat povedali javnosti, kaj smo že naredili in kaj se načrtuje, hkrati pa moramo to, na žalost, take negativne primere izkoristiti za še dodatno motivacijo, da bolj aktivno in hitro delamo za spremembe v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Kolega Andrej Kosi ima sedaj besedo in za njim kolega Aleš Rezar, izvolite. ANDREJ KOSI (PS SDS): Hvala spoštovana predsednica za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim tu v dvorani. Torej, sam osebno današnjo temo, ki je, torej o korupciji vsekakor pozdravljam, je pozitivna tema, kajti korupcija je, bi lahko rekel, rak rana naše družbe, ne samo v Sloveniji, torej nasploh tudi drugod po svetu. Korupcija je bila, je prisotna danes in tudi bo v prihodnje. Zelo težko jo bo izkoreniniti, vsekakor pa je praviloma, da naredimo vse, da je tega čim Seveda nekoliko me čudi, da je dejansko ta seja sklicana pravzaprav iz kolegov iz koalicijskih vrst, kajti danes oziroma v teh časih imajo 53 glasov, imajo vlado in lahko že sedaj brez problemov, težav sprejemajo zakone in druge podzakonske akte, pravzaprav usmerjeni v boj proti korupciji. Torej, mislim da Vlada ne rabi nobenih priporočil, ampak dejansko že z vašim sodelovanjem, glede na to, da imate tudi iz vaših lastnih strank ministre, lahko to brez težav uredite. Bi pa vam seveda čestital za pogum, ki ste ga naredili. Res, pogumni ste, kajti sicer v sklicu te seje argumentirate

In to je pogum, da torej korupcijo, ki /nerazumljivo/. Jaz bi nekaj od tega vsekakor omenil. Torej zdaj to, kar je bilo zadnje čase, torej najem električnega vozila na okoljskem ministrstvu, potem v četrtek v oddaji Tarča član strokovnega sveta vaše vlade javno pove kaj si misli katera stranka je najbolj koruptivna stranka v Sloveniji, torej iz koalicijskih vrst. Potem tu nakazila ene slovenskih firm, energetskih na Kosovu in dvigi gotovine, ki jih danes ne omenjate. Potem so razpisi za nevladne organizacije, ki odnesejo ministrico za javno upravo, pa afera Fotopub, da ne govorim o delovanju znane slovenske družine, kjer pač se ti člani objemajo s pravosodno ministrico javno, potem se družijo s sodniki in potem te sodbe tudi padajo. Ko so v osebnem stečaju, živijo v pregrešno dragih stanovanjih, se vozijo s pregrešno dragimi vozili. Da ne govorim o primeru C0. Potem športnik park Stožice, čiščenje »janšistov« v policiji in tako dalje. Mislim, da bi lahko še in še našteval, ampak sam se bom pa sedaj opredelil predvsem na nevladne organizacije. Zakaj? Torej, v Sloveniji imamo po nekaterih podatkih oziroma vsaj javnih podatkih, nekaj čez 27 tisoč nevladnih organizacij,

In pravzaprav v tem času, ko danes torej vladajoča koalicija obremenjuje gospodarstvo, potem tudi z davki in ljudi in tako dalje, ko je treba varčevati zaradi poplav, denarja za nevladne organizacije se ne zmanjšuje. In kako je do tega prišlo? Seveda prvi korak je bil narejen v času Vlade Mira Cerarja, ko tik pred odhodom se sprejme novela Zakona o nevladnih organizacijah, kjer v 28. členu členu dodajo nek dodatni vir pridobivanja sredstev za nevladne organizacije, tako da se potem ustanovi sklad, ki potem iz tega budžeta dohodnine, ki davčni zavezanci ne namenijo, torej za financiranje političnih političnih strank ali sindikatov in tako dalje, potem prenesejo v razpise in jih potem Ministrstvo za javno upravo deli. Torej, milijoni tako gredo raznim organizacijam, ki se potem prijavljajo na razpise s projekti, ki vključujejo besede, kot so nekavključevalnost, solidarnost, enakost in tako dalje.

To je sicer bilo sprejeto. Ampak trije takratni poslanci SMC glasujejo proti tej noveli. In to tako tudi potem ostane. Ko pa pridem na zdajšnji čas, vemo, da so določeni nevladni, člani nevladne organizacije z lastnimi akcijami kot so bili protesti, kolesarjenje, tudi nekako aktivnosti v referendumu o pitni vodi, takrat ko je bil Zakon o vodah o referendumskem trojčku, nenazadnje tudi za kampanjo volilno, ko dejansko mimo vseh zakonov, predpisov nekako pomagajo pri tej volilni kampanji, ki vam dejansko potem tudi pomagajo, da dosežete ta dober rezultat. In seveda potem sledi plačilo. Plačilo je tako, da se potem objavijo javni razpisi, kjer ta denar potem prihaja v te nevladne organizacije.

iz države, torej bi se naj iz tujine, je pa bil to en primer, predvsem njene vodje Nike Kovač, ko njen oče oče agenciji preko svojega espeja, torej Javni agenciji za knjigo izstavi račun v višini tisoč evrov za njeno /nerazumljivo/ podporo, torej, ki bi naj zajemala neko kuvertiranje in tako dalje. No, potem je tu

Edino plačilo? Ampak glej ga zlomka, ta inštitut, oz. ta glas ljudstva samo lansko leto prejme 40 milijonov evrov, skupno vsaj v teh letih 140 milijonov evrov. Torej, to ni edino, torej tudi so finance to plačilo. Potem imamo tu še pravno mrežo varstvo demokracije, ki pač pomaga, ki je pomagal. Torej, tudi so bili avtorji novele zakona o RTV, so zagovorniki migrantov, s tem so tudi v času epidemije koronavirusa podali navodila kako naj ravnajo, ko so v postopku policije itd. In ti razpisi, s katerimi se potem poplačajo usluge so, potem nekako naslednji. Torej, zdaj najbolj znana je sigurno zadnja afera ministrice Ajanović Hovnik, ki bi naj bil namenjen krepitvi aktivnih državljanskih pravic in pomoči nevladnih organizacij v višini 10,5 milijona evrov. Zdaj, jaz ne bi omenjal, kaj se je tu dogajalo - vemo, da je bilo to kar pereč problem tudi, zaradi tega je ministrica odstopila, vemo kako to poteka. Torej, prijateljica, ki sicer na razpisu ne dobi teh sredstev, se potem razpis nekako ponovi, oz. se vključi. Tudi potem, ko izstopi ministrica iz tega podjetja, ki je zraven, na istem naslovu, prenese to na njeno mamo in ta prijateljica tudi zraven in potem oni celo svetujejo, kako naj na te razpise in dobijo provizije itd. to so ključni elementi, ki lahko nakazujejo tudi na, tudi na korupcijo. Potem imamo javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v višini 150 tisoč evrov,

Potem je tu še javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja nevladnih organizacij v višini 6,28 milijona, ki je prav tako nekako namenjen za podporo nevladnim organizacijam. Potem, 10. 11., nov razpis v višini 5,2 milijona, ki bi naj

ki po sedaj dostopnih podatkih sodi med deset največ prejemnikov proračunskih sredstev in je decembra lani prejel kar 273 tisoč, nekaj čez 230 tisoč evrov. Potem so tu nevladne organizacije, ki so dejansko bili tudi podpis podpisali, torej to propalestinsko peticijo. Prejeli so 65 milijonov davkoplačevalskega denarja in s propalestinsko dejansko peticijo nekako tudi s tem

Tudi sam sem gasilec, opravljamo dobrobitno družbi dobrobitno delo, tako kot tudi Rdeči križ in mnogo je takih organizacij. Pa vendar bi vseeno mogoče izpostavil, torej zakaj. Torej, razpisi so objavljeni in kako pridejo nekateri, te nevladne organizacije, ki so bližje torej vladajoči koaliciji do denarja? S kakšnimi projekti? Zdaj mogoče, jaz bi tu izpostavil, ker sem tu en razpis. Na primer Zavod za mirovni inštitut dobi 5 tisoč evrov za projekt opolnomočenja migrantskih glasov, integracij. Potem 11 tisoč torej za projekt dopolnilnih poti v jugovzhodni Evropi, 9 tisoč evrov za

potem tudi ta znan inštitut za preučevanje enakosti spolov 8 tisoč 000 evrov, itd. Tako da na primer, ko pa eno drugo društvo, ki pa je recimo društvo v projektu ESO za žrtve

evrov. Tkupno je to društvo prejelo 6 tisoč evrov, med tem ko zavod Mirovni inštitut skupno 50 tisoč evrov. Torej razlike so jasne in dejansko tudi mogoče še en tak nevladni projekt, nevladna organizacija je recimo tudi, organizacija Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, ki je torej na enem izmed razpisov, torej s projektom Odprti računi s transparentno porabo sredstev do večjega zaupanja in vključevalnosti prejela 193 tisoč evrov, medtem ko nekatere organizacije, kot so Rdeči križ, itd., pa zgolj 30 tisoč evrov ali pa gasilska zveza 30 tisoč evrov. To je torej tako, to je jasno nakazilo, da torej tudi v koalicijskih vrstah, tudi na vaši strani je veliko, veliko zadev, ki jih je potrebno rešiti in dajte vzpostaviti tako kot tudi govori, ko se tega lotevate, najprej je potrebno počistiti pred lastnim pravom. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je kolega Aleš Rezar in za njim kolega Andrej Hoivik. Izvolite. ALEŠ REZAR (PS Svoboda): Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani predstavniki vlade, poslanke, poslanci! Leto in pol je minilo od kar je vodenje države prevzela vlada Roberta Goloba, ki ji pravijo krizna vlada. Zakaj? Ker se je v začetku takoj spoprijela s post covidno krizo, temu je sledila vojna v Ukrajini, posledično energetska ter prehrambena draginja, sledil je požar na Krasu, vetrne ujme, v največjem obsegu, toča, v zadnjem času pa poplave, razsežnosti kakršnih ne pomnimo in škoda je enormna ter nepredstavljiva. Zato sem vesel, da kljub obravnavi redne zakonodaje za vzpostavitev normalne države, kljub spopadom na nešteto kriznih področjih, kljub pritiskom medijev in nasprotujočih si strankarskih kolegov, danes pred nami obravnavamo priporočilo v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji, ki je prav tako svojevrstna kriza. Seveda korupcija ni samo prejem podkupnine za sklenitev posla, kot je nakazovala zadnja afera Snežič, Dars, so sporna tudi kadrovska imenovanja. Je posel spornega cepiva pred iztekom roka iz Madžarske, je afera TEŠ 6. Pri tem primeru ste imeli prste v marmeladi najverjetneje vsi, razen nas. Je tudi spodbujanje bivšega ministra Vizjaka k utaji davkov, torej zvočni posnetek in afera glupi davki, kakor tudi zvočni posnetek s tretjim sodnikom Jajca, je tudi nepooblaščeno brskanje po računih, ki niso predmet preiskave, najbolj odmeven primer je na to temo torej preiskava transakcij direktorja POP TV, gospoda Branka Čakarmiša z namenom političnega obračunavanja. Je tudi to, da HSE financira s SLAPP tožbe Roka Snežiča proti posameznim medijskim hišam z namenom ustrahovanja in utišanja, nespoštovanje odstopnih izjav bivših ministrov za evidentno sporna dejanja pri bivšem predsedniku vlade, večkratni orožarski posli, dokazan prejem podkupnine v primeru Patria, še najbolj zavržno dejanje pa se mi zdi triletno zadržanje pošiljke orožja, ameriškega orožja CIA za namen obrambe Bošnjakov. Pošiljka je bila poslana z istimi nameni, kot ga prejema sedaj Ukrajina, torej obramba pred agresorjem. No, pošiljka Srebrenice ali pa Tuzle nikoli ni dosegla. Vsi vemo, kakšen pokol se je takrat zgodil nad Bošnjaki, saj niso imeli sredstev za obrambo. Verjetno je namen prikritja orožja prvotno bil drugačen, prodaja na črnem trgu kot dotedanja praksa predsednika stranke SDS. Ker pa je zaradi poboja orožje pristalo pod drobnogledom, je leta 1992 raje bila zrežirana zaplemba na mariborskem letališču pod pretvezo 36. TRAK (VI) 14.55 (Nadaljevanje) državnega udara. Sprevrženo preko vseh meja. In zaradi manjka dokazov spregledano več let. In že takrat se je lahko videlo kam bo peljala politika moža, ki je danes brez kančka slabe vesti oziroma takrat režiral in izvajal takšna dejanja. Zato smo danes, kjer smo. Korupcija uničuje medsebojno zaupanje, spodjeda temelje pravne države ter nam kot družbi onemogoča, da bi učinkovito reševali izzive pred katere nas narava in geopolitične razmere postavljajo. Predvsem pa država, ki ima tako zakoreninjeno korupcijo, nikoli in nikdar ne bo enakovredna in konkurenčna najuspešnejšim družbam današnjega časa. Kolega je rekel, da imamo zaradi korupcije manj vsi. To generalno drži. Vsi ljudje in integritetno neoporečni funkcionarji imamo manj. Vsi tisti, ki tako ali drugače podpirate in širite korupcijo pa imate več. In to ni nič drugega kot avtokracija oziroma če želite, oligarhija. To je največje zlo, najbolj umazana zalega današnje družbe in predstavlja veliko veliko ogroženost na vseh področjih. To se nakazuje tudi v vehementnem spodbujanju po oborožitvi za obračun z novo politiko iz ust programskega direktorja Nova24 Borisa Tomašiča julija lansko leto, kakor tudi tvit vašega predsednika stranke, ki spodbuja k državljanski vojni. Če človek, ki je več kot 30 let v tako visokih političnih krogih storil to brez posledic, se resno, resno bojim za našo, to pomeni tudi za vašo prihodnost. Vsi vemo, da je logika vseh avtokratnih režimov podrejanje medijev. Kdor obvladuje medije, obvladuje državo. In tako se je začelo z ustanovitvijo portala Nova24. Zaradi težav financiranja je družbo finančno podprlo celo več podjetij madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana. New York Times in Form policies pa so mediji označile kot skrajno desno medijsko organizacijo. Temu sledi afera prodaje SiOL-a, ki absolutno vsebuje elemente politične korupcije. SiOL.net oziroma izdajatelj tega medija TS Media d. o. o., ki je v lasti Telekoma Slovenije, tega so leta 2020 obvladovali ljudje blizu stranke SDS. Načrt je bil, da Planet TV kakor SiOL.net prodajo madžarski TV 2. Pri Planet TV jim je žal uspelo, pri SiOL.net pa se je zapletlo, saj je pri oddaji ponudbe ponudbo oddalo še eno podjetje, in sicer United group, v Sloveniji sedaj znan kot N1. Njihova ponudba je bila 5 milijonov evrov, torej kar 3 milijone višja od madžarskega TV 2. In z ekonomskega vidika ni bilo vprašanje, kdo je nakup dobil. Verjetno je vsem jasno, zakaj je Telekom takrat preklical prodajo, ker ji United Group ni veljal kot SDS-u naklonjen medij. In s tem so se odpovedali kupnini 5 milijonov evrov za podjetje, ki je v več letih pridelalo 15 milijonov evrov izgube. Mislim, da ni potrebno posebej izpostavljati, kako koruptivno in brez pravnih podlag je potekalo mrcvarjenje najprej STA in za katerega smo sredstva za obstoj in izplačilo plač zbirali kar državljani sami in da je temu sledil še RTV. Zakaj pa sem odprl temo medijev? Ker ko brskamo, odkrijemo, da še na temo danes najbolj pereče problematike urejanja vodotokov obstaja povezava in so o tem poročali že celo mediji, kljub temu, da je to stvar preiskovalne komisije. Za urejanje vodotokov, za katere je bilo namenjeno preko 90 milijonov evrov, lahko iz medijev preberemo, da je v zameno za podelitev koncesij urejanja vodotokov bilo nakazanih več transakcij s skrajno desnim medijskim portalom. Požarju na primer 63 tisoč evrov v obliki donacij ali pa v obliki fiktivnih računov oglaševanja, ki se sploh niso izvajali. In potem vi, ki ste vsa ta leta zanemarjali urejanje vodotokov, brez slabe vesti in lažno obtožujete to Vlado, da v tako rekoč treh mesecih ni storila nič. Da vas popravim, občine so dobile avansno akontacijo brez pogojevanj. To v zgodovini še ni videno. Fizične osebe so dobile že dve obliki pomoči. Sedaj sledi prav tako akontacijsko izplačilo fizičnim osebam za sanacijo stavb. Tudi tega v Republiki Sloveniji še nismo doživeli. Gospodarstvenikom je bilo zagotovljeno vse, kar so zahtevali za čimprejšnji zagon proizvodnje, seveda, skladno s pristojnostmi.

in je iz državnega proračuna do sedaj bilo izplačano 400 milijonov evrov sredstev in vse to tako rekoč v treh mesecih. Za to bi bilo na vašem mestu mene sram. Ko smo že pri odzivnosti na poplavno katastrofo, se še spomnite vašega odziva poplav v Železnikih leta 2007, je tam katastrofalno poplavilo. Vaša vlada je že bila takrat tri leta na oblasti, do konca mandata oz. v enem letu pa zaključila zgolj eno tretjino ukrepov za poplavno varnost, ki bi preprečevala ponovitev. Potrebno pa je tudi dodati, da je obseg neprimerljivo manjši od zadnje katastrofe. Ocenjena škoda je bila 223 milijonov evrov, od tega je država zagotovila borih 17,8 milijonov, za pomoč prebivalcev pa smo donirali prebivalci Republike Slovenije in zbrali kar 3 milijone evrov. Potem se je vladavina SDS ponovila v letih 2012 in 2013, seveda ukrepi poplavne varnosti tudi takrat niso bili dokončani, niti nadaljevani. Nadaljevala jih je šele Šarčeva vlada leta 2019 in blagor njim, zagotovila varnost, ki je ob letošnjem avgustovskem dogodku zagotovo preprečila ponovno katastrofo. Zakaj? Zato, ker očitno sredstva namenjena za sanacijo in čiščenje rečnih strug raje porabite za financiranje skrajno desničarskih medijev. Sedaj pa se vprašajmo, ali res želimo, da v takšnem okolju odraščajo naši, vaši vnuki, otroci, prav vnuki. Morda kateri od njih ne bodo nadaljevali po poti korupcije in potem jim bo trda predla. Hvala lepa. Hvala lepa.